Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Preden formalno začnemo sejo, vas obveščam, da sem dobila s strani več poslancev pritožbe glede dela včerajšnje seje Odbora za gospodarstvo, in sicer je bila s strani poslanca Poslanske skupine SDS gospoda Breznika izrečena po mojem osebnem prepričanju tako huda žalitev Poslanske skupine Levica Nataši Sukič, da bom zadevo predala etični komisiji oziroma kolegiju predsednice, da se zadeva obravnava po etičnem kodeksu.

prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci:

Prehajamo na določitev dnevnega reda 19. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 4. oktobra, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena poslovnika. Predlogov za širitev nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo.

ki so redno sejo Državnega zbora vodili brez ekscesov, brez raznih, bom rekla, odstopanj od vodenja in od poslovnika. Najlepša hvala še enkrat. To, kar je bilo danes pred začetkom uradnega dela seje, gospa predsednica, je ponovno zloraba funkcije predsednice Državnega zbora. Jaz bi pričakovala, da se to ureja na način, kot je praksa in kot je pravilno. Če je bilo karkoli narobe včeraj na seji za Odbora za gospodarstvo, če so bile izrečene različne žalitve poslanca do poslanca ali karkoli, potem pričakujem, da bo na to takoj odreagiral poslanec, ki je bil prizadet v v razpravi ali kakorkoli drugače, da bo na to odreagirala tudi poslanska skupina, tako kot je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke odreagirala na vodenje predsednikov Odbora za delo, Odbora za pravosodje in tako naprej, da se to obravnava po postopkih, ki so v praksi, kot ste sami omenili. Nikoli do sedaj nikjer ni bilo poimensko izrečeno, kdo bo obravnavan na kakršnikoli komisiji, na primer na etičnem kodeksu ali kjerkoli drugje. Tako prosim, predsednica Državnega zbora, da prenehate z izkoriščanjem vaše funkcije, in da še enkrat, ponovno, začnete opravljati funkcijo predsednice Državnega zbora, kot pritiče tej funkciji. Z vašim ciničnim in sarkastičnim pogledom tudi ta trenutek kažete kakšen je vaš odnos do vseh poslancev tukaj. Še enkrat, če je bilo včeraj karkoli narobe, prosim, da se to pisno sproži, da se sproži na vseh komisijah, če je takšno mnenje poslanske skupine ali dotičnega poslanca. Prosim, da končate s tem, kar delate, izkoriščate, izrabljate funkcijo predsednice Državnega zbora za osebna obračunavanja s Poslansko skupino SDS in s posameznimi poslanci v Državnem zboru. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Godec. Kot predsednica Državnega zbora delam po poslovniku. Seje še nismo začeli, ko sem to povedala, in kot predsednica Državnega zbora sem se zavezala, da bom ostro ostro obsojala takšne ekscese, kot so se zgodili včeraj na odboru. Tudi vi imate vse možnosti, da ukrepate, kakor želite, tudi s tem, da poveste svoje mnenje na seji zbora. Če ima še kdo zdaj proceduralno,

rekla bi samo to, da je mogoče z novo predsednico nastopil čas, da se malo lepše obnašamo vsi poslanci in poslanke med sabo, da kultiviramo naš dialog in da dvignemo ugled Državnega zbora v celoti, ki ni bil ravno na zavidljivi ravni morda tudi zato, ker prej predsedniki niso bili mogoče dovolj odločni pri nekaterih zadevah. Jaz Jaz mislim, da si vsi skupaj moramo prizadevati in v tem smislu tudi razumeti prizadevanja predsednice, da želi vzpostaviti nek drug nivo in morda zato izstopa, morda se zdi komu ekscesna. Ampak vendarle je dejstvo, da je naredila nek preboj v javnosti, ki prej ni bil zaznan in ni bil viden in v tem smislu izrekam podporo. Vse nas pa naprošam, vključno samo s sabo, da se poskušamo res čim bolj kultivirati v medsebojnih dialogih. Saj se ne rabimo strinjati, ampak dajmo držati nek nivo. V tem smislu sem vesela, da je predsednica to zaznala. Nisem pričakovala sicer, da je to zaznala včeraj, ampak očitno

Hvala lepa. Kot predsedujoča Odboru za gospodarstvo se moram na tej temi odzvati. Predlagam, da o tej temi odloča najprej posvetovalno telo, ki ga lahko skličete vi na enem internem kolegiju. nasprotnem primeru lahko gremo tudi širše na kolegij, kajti včeraj je res prišlo do hudih besed. Moram reči sama, da jih v bistvu niti pravzaprav nisem toliko slišala, kajti v dvorani je bil izjemen nemir. Ko sem začela vzpostavljati mir, enostavno ni šlo drugače, kot da zadevo tudi potem prekinem. Zadeva se je potem umirila. Res pa je, da vse poslanke in poslance še enkrat vljudno naprošam, da ste vsi v svojem besednem zakladu, ki ga vsekakor premorete, spoštljivi, tako eni in drugi. Jaz se bom potrudila tudi v bodoče,

Svoboda): Hvala lepa za besedo. V Poslanski skupini Svoboda se enotno strinjamo, da kadar gredo kakšne stvari narobe, kadar je problem, da se ukrepa takoj, javno in glasno, da se zadeve izboljšajo. Vesel sem, da ste eno od naših kolegic vzeli v bran in zaščito, ker je tako prav. Še gospa Godec, potem pa zaključimo in gremo na vsebinsko delo. JELKA GODEC (PS SDS): Lepo je, da se vsi strinjamo s tem, da je treba sovražni govor ali pa nemir v dvorani obravnavati enako za vse. To bi pričakovala tudi v primeru, ko smo vložili skupaj z Novo Slovenijo dopis predsednici Državnega zbora glede vodenja seje Odbora za delo, družino in socialne zadeve s strani kolega Kordiša, kjer so bile izrečene različne, bom rekla, ne samo grožnje, ampak tudi žalitve na račun krščanstva, ljudi, ki zagovarjajo vero, družino kot osnovno celico v družbi, matere in žene, da bi tudi na to odreagirali javno. Da bi odreagirali javno tudi na poziv Slovenske demokratske stranke glede vodenja Odbora za kulturo, glede vodenja Odbora za pravosodje. Toliko o enakih vatlih,

Torej vsa ta problematika, ki je bila do sedaj že izražena s strani opozicijskih, pa tudi včasih s strani koalicijskih na tiho, bi se morala obravnavati že zdavnaj. Zato se strinjam s temi proceduralnimi predlogi, vendar za vse enako. Torej vse na etično komisijo, če je že tako potrebno. In določiti tudi enake vatle, da vsi predsedniki odborov, ki vodijo posamezne odbore, delajo enako. Ne pa, da nekateri jemljejo besedo, delijo opomine, se hihitajo, se norčujejo iz poslancev. Drugi pač peljejo stvari in zato nekateri sploh nimajo problemov. Sploh nimajo problemov in lepo peljejo, pa če je to koalicijski ali je to opozicijski poslanec. Pri nekaterih pa so nenehni ekscesi. Zakaj? Ker se poslužujejo tudi tega, da razpravljajo, kadar niso prijavljeni k besedi. Tako kot dela predsednica Državnega zbora, ko ni prijavljena k besedi, komentira med samo sejo. Na to smo vas sicer že tudi opozorili in je bilo rečeno, da to jemljete na znanje, da boste se tega držali.

Državnega zbora, strinjam se, treba se je usesti z vsemi, verjetno predsedniki odborov, podpredsedniki Državnega zbora in z vami ter službami in se dogovoriti o enotnem vodenju na odborih in tudi na sejah Državnega zbora.

vsebino. Kar se pa tiče primera, ki ste ga izpostavili, glede gospoda Kordiša, je bilo to javno izrečeno, in sicer na seji Kolegija predsednice Državnega zbora.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade gospodu dr. Darju Feldi, državnemu sekretarju na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani poslanke in poslanci! Se opravičujem za glas, ker smo morda včeraj preveč

S predlogom zakona, ki ga Vlada predlaga v sprejetje Državnemu zboru, želimo predvsem omiliti socialno stisko učencev, dijakov in študentov ter njihovih družin. družin. Cena malice za učence in dijake se v šolskem letu 2022/2023 naj ne bi zvišala glede na ceno iz predhodnega šolskega leta. Prav tako bi ostale tudi oskrbnine domov na isti ravni in tudi cene študentskih domov.

Enako tudi za dijaške domove in analogno tudi za študentske domove. Če pogledamo, kakšni so ti zneski. V letošnjem letu naj bi to bilo malenkost čez 4 milijone evrov, v letu 2023 pa približno 14 milijonov. Sredstva za izvajanje zakona se bodo zagotovila s prerazporeditvami pravic porabe, ki so na proračunskem porabniku Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za leto 2022 oziroma oziroma s spremembo proračuna v letu 2023. Pristojni odbor za izobraževanje, znanost in šport je že včeraj podprl ta predlog zakona. Zakon je soglasno podporo prejel tudi na Komisiji Državnega sveta. Ker gre za pomemben ukrep, ki bo prav gotovo pripomogel preprečiti socialno stisko učencev, dijakov, študentov in njihovih družin, javnim zavodom pa omogočil poslovanje, poslankam in poslancem toplo priporočam, da bi zakon sprejeli. Najlepša hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite. Hvala lepa. Vsi lepo pozdravljeni. Spoštovani! Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je včeraj obravnaval Predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada s predlogom za obravnavo po nujnem postopku. Kolegij predsednice Državnega zbora je sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Odboru je bilo posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. Pri delu odbora so sodelovali predstavnik predlagatelja s sodelavci, predstavnik Zakonodajno-pravne službe in predstavnik Državnega sveta. Predstavnik predlagatelja je uvodoma predstavil razloge za sprejetje predloga zakona ter cilje in poglavitne rešitve. Zakonodajno-pravna služba, ki je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno tehničnega vidika je v pisnem mnenju podala splošne pripombe in pripombe k posameznim členom. Njen predstavnik je na seji povedal, da so te s predlaganimi amandmaji v večjem delu upoštevane. Obenem je opozoril še na neusklajenost pojmov za opredelitev cene malice in prav tako na neustreznost ureditve začasnega odstopa od pravilnika o bivanju v dijaških domovih na zakonski ravni namesto zgolj določitve ustreznega instrukcijskega roka za uskladitev omenjenega pravilnika s predlogom zakona o njegovih prehodnih določbah. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki predlog zakona podpira. Predstavnik komisije pa je v predstavitvi mnenja izpostavil pomislek Zveze aktivov svetov staršev Slovenije glede vpliva cen na kakovost hrane ter opozorilo opozorilo Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije na težave, ki izhajajo iz dejstva, da so cene prehrane po šolah različne. Poudaril je še, da je Slovenija glede načina organiziranja in kakovosti šolske prehrane visoko v svetovnem merilu in da je to vrednoto treba ohraniti. V razpravi so članice in člani odbora izrazili podporo predlogu zakona in povedali, da prinaša pozitivne rešitve za učence, dijake in študente. Nekateri razpravljavci so ob tem izpostavili tudi nekaj pomislekov, in sicer pomen ohranjanja kakovosti prehrane v šolah in težave pri zagotavljanju kadrov. Opozorili so na poseben položaj tistih študentov, ki živijo pri zasebnikih, ter na nujnost pravočasne pomoči posameznikom, šolam ter dijaškim in študentskim domovom. Nekateri so izrazili pomisleke glede predlaganega ukrepa, ker ta predvideva financiranje stroškov tudi v zasebnih šolah. V nadaljevanju so razpravljavci poudarili, da predlog zakona prinaša še enega od ukrepov za blaženje učinkov draginje in da se prebivalstvu pomaga s številnimi drugimi ukrepi. Predstavnik predlagatelja je v sklepnem delu opozoril, da se s predlogom zakona želi zagotoviti dosežen nivo kakovosti prehrane in preostalega programa šol, dijaških ter študentskih domov in preprečiti ogrozitev njihovega obstoja. Zato ni dovolj, da se cene samo zamrznejo, temveč je pomembno, da se omenjenim inštitucijam financirajo tudi stroški, ki izhajajo iz razlike do končne cene zaradi samega dviga cen. Odbor je sprejel vložene amandmaje in glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji.

Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo poslanka Iva Dimic. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala za besedo. Spoštovana podpredsednica, spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju opredeljuje ukrepe, ki bodo vsaj malo omilili posledice in vpliv visokih cen nastanitve dijakov in študentov, prehrambnih izdelkov in stroškov, povezanih s prehrano za učence ter dijake. V prid izboljšanja socialne varnosti učencev in dijakov predlog določa, da cena malice za učence in dijake v šolskem letu 2022/2023 ostane na višini, določeni za šolsko leto 2021/2022. Tako se bodo šolam iz državnega proračuna zagotovila dodatna sredstva za pripravo malice v višini, ki jo bo s sklepom določil minister. Ob tem se poraja pomislek, da bodo šole kreditirale državo, ki bo z zamikom za nazaj refundirala razliko v ceni. Ob tem ne moremo mimo pomisleka tudi glede same kvalitete obrokov. V Novi Sloveniji opozarjamo, da ne sme biti izbira hrane ali odstop od javnih naročil pri zagotavljanju obrokov kakorkoli slabša, tudi ne sme priti do zmanjšanja naročanja lokalno pridelane hrane. Zadnjih nekaj let smo intenzivno delali na shemi sadja, mleka, lokalnih in ekoloških živilih. Draginja, ki prihaja, ne sme vplivati na slabšanje ponudbe. Ima pa zagotovo področje šolstva tudi velik izziv, kako plačati in nagraditi svoje kuharje, pomivalce, snažilke, hišnike. Da bi se izognili vsem tem finančnim transakcijam in birokraciji, bi bilo res dobro, da bi bil v torek sprejet zakon o brezplačnih malicah za vse otroke in dijake pa tudi študente, a ste ga v torek zavrnili. Lahko bi veljavnost zakona z amandmajem popravili in časovno omejili, pa žal v koaliciji niste imeli tega namena. Le tako bi na najenostavnejši način zagotovili brezplačne obroke in razbremenili tehnično osebje v šolah. Tehnični poklici so nižje plačani in v slovenskih šolah jih močno primanjkuje, če ni kuharic, tudi obrokov ni. Minister za izobraževanje ima na tem področju veliko dela in velik izziv. V Novi Sloveniji smo zapisali, da vsi otroci potrebujejo enake možnosti za izobraževanje. Vsak otrok mora imeti možnost, da razvije svoje sposobnosti do največje mere, znanje je velika vrednota, zato mora biti izobraževanje dostopno vsem, ker omogoča napredek, večjo enakopravnost, enake možnosti in boljše življenje. Vloga šole ni zgolj posredovanje znanja učencem, temveč razvijanje njihovih zmožnosti, ustvarjalnosti in odgovornega ravnanja v družini in družbi. Vzgajamo mlade, ki se bodo znali spopasti z resničnimi izzivi in problemi današnjega sveta, ki bodo imeli jasno izražene vrednote in težnje po smislu. Vzgajamo za demokracijo, mir, nenasilje ter spoštovanje evropske kulture in zgodovinske tradicije. Poslanci Nove Slovenije bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Damijan Zrim. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani predstavnik Vlade Republike Slovenije, kolegice in kolegi! Pred nami je še en predlog interventnih ukrepov, ki jih je pripravila vlada za omilitev socialnih stisk zaradi vedno višjih cen osnovnih življenjskih potrebščin. Hitra rast cen hrane in energentov namreč vpliva tudi na rast stroškov nabave, priprave in razdeljevanja šolske prehrane ter na ceno oskrbnin dijaških domov, kakor tudi na ceno nastanitev v domovih, ki so namenjeni študentom. Kot primer lahko navedemo Študentski dom Ljubljana, ki ocenjuje, da se bodo cene plina povečale za 96 %, kar na letni ravni pomeni dodatnih pol milijona višjih stroškov, cena električne energije pa kar za 172 %, kar za njih pomeni še dodatnih 700 tisoč evrov. Če bi želeli, da bi cena bivanja za študente v študentskih domovih ostala nespremenjena, bi se morala študentska subvencija za nastanitev povečati več kot za polovico. O podobnih zvišanjih obratovalnih stroškov poročajo tudi drugi dijaški in študentski domovi po vsej Sloveniji. Če želimo preprečiti skokovito povišanje cen šolske malice, oskrbnine v dijaških domovih in nastanitve v študentskih domovih, moramo nujno sprejeti interventne ukrepe za pomoč učencem, dijakom in študentom. Zato je vlada pripravila naslednji nabor ukrepov. V tem šolskem letu se bodo zamrznila cena šolske malice, tako da bo ostala na isti višini, kot je bila določena za preteklo šolsko leto. Omejila se bo tudi cena oskrbnine, ki jo plačujejo dijaki in študentje za prehrano in bivanje v dijaških domovih, izhodiščna cena za oskrbnino v dijaških domovih bo ostala na isti ravni, kot je bila določena za obdobje 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022. Zamrznila pa se bo tudi cena bivanja, ki jo plačujejo študentje za nastanitev v javnem ali zasebnem študentskem domu, v javnem dijaškem domu v višini, kot je bila določena s 1. 6. 2022. Za nemoteno delovanje šolskih kuhinj, dijaških in študentskih domov zaradi zamrznitve cen njihovih storitev, da bi pokrila izgubo, bo država zagotovila dodatna sredstva za kritje višjih stroškov iz državnega proračuna. Vlada Republike Slovenije je do sedaj sprejela že številne različne ukrepe za pomoč prebivalcem, od omejitve cen in znižanja davka na dodano vrednost za gorivo in energente, do draginjskega dodatka za socialno najbolj ogrožene osebe in družine ter draginjski dodatek za vse družine z otroki, ki so upravičene do otroškega dodatka. Še naprej si bomo prizadevali, da bi v čim večji meri pomagali vsem prebivalcem, še posebej pa socialno najbolj ogroženim otrokom in družinam pri blaženju socialnih stisk zaradi višjih cen prehrane, energentov in ostalih osnovnih življenjskih potrebščin, s čimer bomo v teh težkih časih ohranjali družbeno solidarnost in socialno varnost vseh ljudi v Sloveniji. Socialni demokrati bomo ta zakon seveda podprli. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo poslanka dr. Tatjana Greif. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovani zbor, spoštovana javnost! Ker smo pri šolstvu, dovolite, da uvodoma spomnim, da smo včeraj beležili svetovni dan učiteljev in učiteljic in izrazim spoštovanje do tega plemenitega poklica. Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, ki je pred nami, bo zamrznil cene šolskih malic za učence in dijake ter cene oskrbnin v dijaških in študentskih domovih. Gre za zakon namenjen državnemu kritju stroškov zaradi dviga cen hrane in energentov. Zamrznitev cen šolskih malic in oskrbe v domovih bo izvedena s pomočjo državne subvencije kot nujni ukrep z namenom varovanja javne koristi. Zaradi visoke rasti cen hrane, nastanitve in drugih stroškov je treba zaščititi ranljive skupine šolajoče se mladine in omogočiti dostop do šolske prehrane ter bivanja dijakov in študentov v domovih. Zakonodajalec se s tem prilagaja novim družbenim razmeram in kaže, da smo socialna država, ki udejanja socialno varnost in socialno pravičnost za vse prebivalstvo, tudi za ranljive skupine, vključno s šolarji, dijaki in študenti. Naraščanje cen hrane in življenjskih dobrin je privedlo do občutne draginje, ta pa vodi v naraščanje socialnih in razrednih razlik, v stiske prebivalstva, poglabljanje neenakosti in dvig tveganja za revščino in socialno izključenost, pa tudi stigmatizacijo. Strašno je poslušati komentarje o otrocih iz socialno šibkih družin, ki jih ljubljanske elite porogljivo kličejo lidlčki in podobno. Tudi zato je tak interventni ukrep nujen. V draginji bodo mnogi starši zaradi denarne stiske težje poskrbeli za kvalitetno in uravnoteženo prehrano svojih otrok. V luči tega, da je na šolsko malico naročenih 98 % vseh učencev, na kosilo pa 80 %, je nujno, da se jim šolski obrok zagotavlja tudi vnaprej po obstoječi ceni in brez takih ali drugačnih podražitev. V Levici Predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju podpiramo, saj gre za zgleden primer premišljenega, hitrega in ustreznega socialnega korektiva v odzivu na draginjo. Slovenija ima šolsko prehrano zgledno urejeno tako glede dostopnosti, upoštevaje socialni položaj, kot glede kakovosti šolske prehrane. Država šolsko prehrano za vse otroke iz šibkejših družin subvencionira. Sistem subvencioniranja šolske prehrane je ukrep, s katerim država lajša bremena staršev in omogoča, da vsi otroci v šolah dobijo zdrav obrok. Interventni predlog zakona pa poskrbi, da bo cena malice ostala nespremenjena, da bo šolska malica še naprej dosegljiva vsem učencem in dijakom. Podobno predlog zakona skrbi za dostopnost nastanitve v študentskih in dijaških domovih. Zakon predvideva zamrznitev cen pri malicah. Smiselno bi bilo v shemo vključiti tudi kosila. Smotrno bi bilo tudi razmisliti o zamrznitvi cen prehrane v vrtcih, ampak vse to, ko bo seveda napočil čas in bodo razmere dopuščale. Edini pomislek je, da zakon ne upošteva načela ločenosti javnega in zasebnega šolstva, zaradi česar se proračunski denar lahko steka v zasebne žepe. V Levici tudi menimo, da izvajalec javne prehrane mora biti javna institucija, katere poglavitni cilj je dobrobit otrok, staršev in zaposlenih, kar je v danem kontekstu lahko le javna šola sama. Predlog zakona v Levici soglasno podpiramo. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Jožica Derganc. Izvolite. JOŽICA Hvala za besedo. Najprej bi tudi jaz zaželela srečno in uspešno delo vsem učiteljem ob včerajšnjem prazniku. Po dveh letih zdravstvene krize se ves svet, Slovenija pri tem ni izjema, sooča še s poglabljajočo se energetsko krizo in draginjo, ki sta v stisko pahnili številne posameznike. Uvodoma naj poudarim, da je naša vlada prihajajoče izzive nemudoma prepoznala in se dela lotila takoj. Še pred poletjem je predsednik vlade predstavil prve ukrepe v boju zoper draginjo, nekateri so že zaživeli, drugi še bodo, da bomo pripravljeni na jesen in zimo. Vsi državljani so že prejeli tako imenovani energetski dodatek, zamejili smo cene električne energije in zemeljskega plina, ponovno smo uvedli regulacije marž trgovcev na bencinskih servisih zunaj avtocest, država se je začasno odpovedala prispevkom za energetsko učinkovitost in zagotovila najnižjo možno trošarino za gorivo. Ohranjajo se tudi znižane trošarine za električno energijo, omejuje se najvišja dovoljena višina marže za kurilno olje. Vse to državljanom pomaga prebroditi draginjo, ki se poraja iz energetske krize. Za omejitev prehranske draginje je vlada izvedla interventni odkup pšenice, saj ta poleg energentov močno vpliva na ceno ostale hrane. Drugi ukrep, ki je zaživel v tem mesecu, pa je spremljanje cen košarice najnujnejših živil pri trgovcih. Ukrepov se torej lotevamo na premišljen, ciljan in strukturiran način. Eden takšnih je tudi predlog interventnega zakona, ki je danes pred nami. Glavni cilj zakona je tako omiliti posledice, ki so nastale zaradi podražitve cen nastanitve, prehrambnih izdelkov in stroškov, povezanih s prehrano pri izračunu cene oskrbnine v dijaških domovih in cene malice učencev in dijakov. Omeniti je treba tudi posledice zvišanja cen bivanja študentov, ki imajo podeljeno subvencijo za bivanje v javnih študentskih in dijaških domovih ter zasebnih študentskih domovih. Ker se je šolsko leto že začelo, študenti pa so v študijsko leto ravnokar zakorakali, menimo, da je treba predmetni zakon sprejeti v najkrajšem možnem času. Predlog zakona tako zaradi izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin določa, da se cena malice za učence in dijake v šolskem letu 2022/23 ne zviša in ostane na višini, določeni za šolsko leto 2021/22. Dijaki in študenti bodo v tem šolskem letu plačevali oskrbnino v domovih v višini izhodiščne cene, kot je veljala v obdobju 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022. Prav tako se za študijsko leto 2022/23 določa najvišja cena bivanja študentov z dodeljeno subvencijo v javnih študentskih domovih, javnih dijaških domovih in zasebnih študentskih domovih ter se zagotavljajo dodatna sredstva tem domovom. Za konec naj se dotaknem še brezplačne šolske prehrane, ki je bila izpostavljena v razpravi na matičnem delovnem telesu. Vsekakor je k izboljšanju dostopnosti do šolske prehrane treba pristopiti in ena od prioritet naše vlade je, tako kot je zapisano v naši koalicijski pogodbi, zagotovitev brezplačne prehrane za učence. In to smo že večkrat poudarili. A tovrstnih ukrepov pač ne moremo sprejemati čez noč, brez kakršnegakoli dialoga in dogovora s šolami, ki morajo na koncu dneva prehrano otrokom tudi zagotoviti. Zato danes razpravljamo o zakonu, ki naslavlja širšo problematiko in katerega rešitve bodo začele učinkovati takoj in ne šele leta 2024. Kar pa je najpomembneje, z rešitvijo, ki je predmet interventnega zakona, bomo pridobili dragoceni čas za organizacijo brezplačne prehrane na način, ki ga bo mogoče izvajati, predvsem pa na način, ki bo pripravljen v luči socialne pravičnosti, finančne vzdržnosti ter ustrezne posodobitve tehničnih in kadrovskih kapacitet šolskih kuhinj in jedilnic. Nihče si namreč ne želi, da bi nezmožnost izvajanja takšnega ukrepa na koncu negativno vplivala na rutino prehranjevanja naših otrok. Ne glede na to da v Državnem zboru že praktično od začetka tega mandata potekajo razprave o kakovosti prehrane v šolah, ne smemo pozabiti, da je Slovenija ena od držav, ki ima šolsko prehrano zelo dobro urejeno in je v samem vrhu. V gibanju Svobode težave in izzive rešujemo premišljeno, le tako bodo ukrepi pravi in predvsem bodo imeli dolgotrajni učinek. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona podprli. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Franci Kepa. Izvolite.

spoštovani! Predlog zakona po navedbah predlagatelja, to je Vlade Republike Slovenije, opredeljuje ukrepe, ki naj bi omilili posledice in vpliv visokih cen nastanitve dijakov in študentov, prehrambnih izdelkov in stroškov, povezanih s prehrano za dijake in učence. Predlog zakona predvideva, da cena malice za učence in dijake v šolskem letu 2022/23 ostane na višini, določeni za šolsko leto 2021/22, da se šolam iz državnega proračuna zagotovijo dodatna sredstva za pripravo malice v višini, ki jo s sklepom določi minister. Zaradi izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin se določi, da dijak in študent v šolskem letu 2022/2023 plačujeta oskrbnino v višini izhodiščne cene, kot je veljala v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022. Za nemoteno izvajanje javne službe dijaških domov se v šolskem letu 2022/2023 zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna. Za študijsko leto 2022/2023 se določa tudi najvišja cena bivanja študentov z dodeljeno subvencijo v javnih študentskih in dijaških domovih. Predlagatelj ocenjuje, da imajo omenjeni predlagani zakonski ukrepi finančne posledice za državni proračun v višini 4 milijone 10 tisoč evrov v letu 2022 in 14 milijonov 45 tisoč evrov v letu 2023. Združenje ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije in Zveza aktivov svetov staršev izpostavljata skrb, kdaj bodo šole prejele predvidena finančna sredstva, saj imajo zaradi rasti energentov in drugih stroškov že sedaj velike težave. Do predloga zakona je bila izjemno kritična tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. V Poslanski skupini SDS smo prepričani, da bi morali biti interventni ukrepi sprejeti že pred poletjem, pa vendar bolje pozno kot nikoli. Prepričani smo tudi, da bi morali šolajoči se in njihove družine dobiti več konkretne pomoči od države, tako kot je to ustrezno reševala prejšnja Janševa vlada. Pa vendar bolje nekaj kot nič. Še vedno je grenak priokus, da je koalicija nedavno zavrnila naš zakon o brezplačni malici in kosilu za dijake in učence. Predlog zakona bomo v Poslanski skupini SDS kljub vsemu podprli, ker se zavedamo, da je vsakršna pomoč v teh težkih časih nenehnih podražitev dobrodošla. Hvala.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 sprekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina v okviru nujnega postopka. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, ministru Matjažu Han. Izvolite.

spoštovane poslanke, poslanci! Glede na to da smo zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina že enkrat obravnavali v Državnem zboru, se bi sedaj, če mi dovolite, osredotočil na ključne novosti oziroma spremembe, na katere ste vsi skupaj v Državnem zboru tudi takrat že opozarjali. Želim poudariti, da smo v novelo vključili pomembne novosti, ki bodo blažile posledice energetske krize za gospodarstvo. Danes je čas, da s tem zakonom sporočimo gospodarstvu le eno, da smo njihov partner in da jim želimo pomagati v času krize, s tem pa skrbimo za zaposlene, njihove družine in seveda tudi naše državljanke in državljane. Spremembe smo pripravljali v sodelovanju z gospodarstvom, vendar zmeraj so malenkosti različne, ampak vsi razumejo situacijo. Takoj uvodoma želim izpostaviti, da s tem zakonom zagotavljamo pomoč gospodarstva predvsem za blažitev krize v tem letu, do konca leta. To se mi zdi pomembno. S spremembami zakona smo več kot podvojili skupno višino sredstev s prvotnih 40 milijonov na 86 milijonov evrov. Tako pomoč za gospodarstvo, sofinanciranje visokih cen elektrike in plina obsega 80 milijonov državne pomoči, dodali pa smo nov ukrep za likvidnost, pomoč v obliki ugodnih posojil Slovenskega podjetniškega sklada v višini 6 milijonov evrov. Z novelo zakona želimo omogočiti dovolj visoko pomoč predvsem tistim upravičencem, ki bodo podali vlogo za enostavno pomoč, torej do 500 tisoč evrov. Ta bo lahko znašala do 50 % upravičenih stroškov, ne več 30, kot smo prvotno zastavili. Izračun za posebno pomoč in pomoč za energetsko intenzivna podjetja pa ostaja enak, saj tako zahteva evropski začasni krizni okvir. Podjetja, ki bodo zaprosila za posebno pomoč, bodo lahko pričakovala povračilo največ 30 % upravičenih stroškov, energetsko intenzivna podjetja pa do največ 70 % upravičenih stroškov. Pomoč bodo po novem dobili tudi zasebna društva in zavodi, vsi subjekti iz kmetijstva in ribištva, dodatno pa še gospodarska interesna združenja, zbornice in sindikati. Za pomoč pa ne bodo mogli zaprositi subjekti, ki imajo za glavno dejavnost registrirane finančne in zavarovalne dejavnosti, kar se mi zdi logično.

To se mi zdi tudi pravi način dela, da se tudi tam na nek način popravlja zakon, kolikor se le da popraviti. Spremenili smo pogoj, da lahko neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ne več do 50 evrov, ampak do tisoč evrov, ker se tudi meni osebno zdi bolj življenjsko. Prav tako smo spremenili pogoj za izjavo, da upravičenec ne sme vključiti povišanja stroškov za energente v ceno proizvodov v smeri, da podjetje ne sme povečati za 10 %. Sedaj pa samo na kratko postopek, upam, da imam še dovolj časa. Upravičenci bodo vloge oddajali v digitalni obliki prek aplikacije pri Spirit Slovenija, zato zato jih bodo lahko vlagali le zakoniti zastopniki. Izvajalec pomoči za gospodarstvo, to je Spirit Slovenije bo poročal glede državnih pomoči za gospodarstvo Ministrstvu za finance, za kmetijstvo in ribištvo pa Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. in prehrano. Izpostavil bi še, kaj bomo naredili. Dodatno bo jutri Slovenski podjetniški sklad objavil paket ugodnih kriznih likvidnostnih sredstev v višini 32 milijonov evrov. Za posojila bodo lahko zaprosila mikro, mala in srednje velika podjetja v likvidnostnih težavah zaradi epidemije covida-19 ali pa zaradi razmer na področju oskrbe z energijo. Moram reči, da to ne bo edina pomoč za gospodarstvo, poudarjam pa, da z njo blažimo posledice energetske krize v letošnjem letu. Jaz se vam vsem skupaj zahvaljujem in tudi Državnemu zboru, Zakonodajno-pravni službi za Sedaj smo vsi na isti ladji, ta moment pomagamo gospodarstvu. Na podlagi teh zakonov, verjamem, da bo gospodarstvo do konca leta prišlo relativno manj ranjeno iz te krize. Naslednje leto pa verjamem v dogovor na Evropski uniji, kjer bomo vse države pod istimi pogoji lahko imele kapico in bomo na nek način tudi Slovenci obdržali naša podjetja konkurenčna. Hvala vam lepa, še enkrat za pomoč. Hvala ministru za dopolnilno obrazložitev. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za gospodarstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora, mag. Bojani Muršič. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik za besedo. Spoštovani minister, ostali predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Odbor za gospodarstvo je na 5. nujni seji 5. 10. 2022 obravnaval omenjeni predlog zakona.

Na seji sta bila predložena tudi dva predloga amandmajev odbora poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, in sicer k 3. in 6. členu. Na seji so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Državnega sveta ter Zakonodajno-pravne službe. Po uvodni dopolnilni obrazložitvi državnega sekretarja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavnica Zakonodajno-pravne službe pojasnila, da je služba v pisnem mnenju dala pripombe, ki so se nanašale predvsem na večjo jasnost in določnost zakonskega predloga besedila. Izpostavila je, da vložena amandmaja k 6. členu sledita pripombam. Ob tem pa je pojasnila, da so bila vložena tudi pojasnila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, podala je tudi pripombo glede predloga za amandma odbora k tretjemu členu v zvezi z dodatnimi upravičenci. Predstavnik Državnega sveta je predstavil pisno mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, vključno s pripombami in celo predlaganimi amandmaji. V razpravi so članice in člani odbora predlog zakona večinoma podprli. Nekateri razpravljavci so menili, da so začrtani ukrepi glede na nastalo situacijo zaradi višanja cen električne energije in zemeljskega plina ter stanje javnih financ dobri in ustrezni. Ob tem je bilo izraženo zadovoljstvo, da naslavljajo problematiko celotnega, pomoči potrebnega slovenskega gospodarstva, ne le malih in srednje velikih podjetij. Nekateri razpravljavci so pozdravili sodelovanje s predstavniki gospodarskih deležnikov pri usklajevanju in iskanju ustreznih rešitev v procesu priprave zakonskega besedila. Poudarjeno je bilo, da je priprava učinkovitih ukrepov za pomoč gospodarstvu zahtevna in terja sprotno ukrepanje na podlagi trenutne situacije in v okviru javnofinančnih zmožnosti. Posamezni člani odbora so izrazili nekatere pomisleke glede ukrepov vlade in predlaganih zakonodajnih rešitev. Opozorili so, da gospodarstvo potrebuje in pričakuje stabilno ter bolj predvidljivo poslovno okolje ter izdatnejšo finančno pomoč. Izrazili so tudi razočaranje nad nekaterimi rešitvami, ki po njihovem mnenju ne upoštevajo v celoti posebnosti in problematike slovenskega gospodarstva ter ne zagotavljajo poslovnega okolja, ki bi v luči stopnjevanja energetske krize omogočalo ohranjanje njegove konkurenčnosti v prihodnje. V razpravi je bil izražen tudi predlog, da se z novim zakonskim predlogom zagotovi izdatnejša pomoč gospodarstvu, zlasti za spodbude podjetjem za zeleni prehod, prestrukturiranje in optimizacijo na področju porabe energije. Odbor je v nadaljevanju obravnaval oba predloga za amandma odbora poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 3. in 6. členu ter ju sprejel.

Odbor je nato glasoval še o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je bilo pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjeni predlog zakona je sestavni del poročila odbora. Hvala lepa.

Spoštovani! Razmere na trgih električne energije in zemeljskega plina so še vedno izjemno resne. Ponudbeni šoki na trgih še vedno dvigujejo cene energentov, pri čemer se lahko cene merijo tudi v večkratnikih tistih, ki smo jih poznali še pred letom ali dvema. Gospodarstvo kot velik porabnik energentov, ki so nujno potrebni za njihovo delovanje, seveda nikakor ne more v celoti absorbirati cenovnih pritiskov, zlasti ne v energetsko intenzivnih panogah, zato so ukrepi za pomoč gospodarskim subjektom več kot nujni. S predlogom zakona, ki ga danes obravnavamo, se nadgrajujejo ukrepi neposrednih pomoči gospodarstvu, ki smo jih v Državnem zboru uzakonili pretekli mesec. Zaradi zaostrovanja razmer se povečuje znesek razpoložljive pomoči predvsem na račun povišanja deležev subvencij za mala in srednje velika podjetja, ki jih zakon ureja kot enostavno obliko pomoči. Ključna rešitev predloga zakona je torej povišanje deleža stroškov, ki so upravičeni do sofinanciranja s sedanjih 30 % na predlaganih 50 %. Od imenovanja te vlade vsi uvedeni ukrepi za omilitev energetske draginje nastajajo v dialogu. Vlada, predvsem pa Ministrstvo za gospodarstvo tesno sodeluje s poslovnimi združenji in drugimi predstavniki gospodarstva ter pred tem tehta med potrebami in tudi zmožnostmi. Razmere so namreč izjemno resne in nepredvidljive, kriznemu obdobju pa ni mogoče napovedati niti trajanja niti hitrega konca. Zato je potrebno, da so izvedeni ukrepi premišljeni in medsebojno usklajeni, predvsem pa v okviru zmožnosti, da država ohrani svojo sposobnost ukrepati tudi v prihodnje. Vsi predlogi deležnikov tako niso vedno takoj upoštevani, prav tako pa je tudi dejstvo, da ukrepov ukrepov pomoči ne opredeljuje le ta zakon, tudi drugi uvedeni ukrepi pomagajo blažiti posledice energetske draginje. Obravnava na odboru je pokazala, da se iskanje rešitev nadaljuje. Z amandmaji koalicije se poskuša še dodatno slediti tistemu tistemu delu potreb gospodarstva, ki mu je v tem trenutku mogoče slediti. Med upravičence do ukrepov se dodajajo tudi gospodarska interesna združenja ter zbornice in sindikati, jasneje pa se določajo še prejemniki pomoči iz kmetijskega sektorja, tako da bi zajeli vse subjekte, ki so pridelovalci hrane. Delno se sledi tudi pričakovanju poslovnih združenj glede omejitev cen izdelkov in storitev prejemnikov pomoči. Pri takih podražitvah energentov je namreč nerazumljivo pričakovati, da bi lahko popolnoma preprečili vpliv na rast cen končnih izdelkov. Socialni demokrati pričakujemo in pozivamo vse, tudi prejemnike pomoči, da ravnajo odgovorno z mislijo na daljše časovno obdobje. Z amandmaji se dodatno ureja tudi višina morebitnih neplačanih davčnih obveznosti za upravičenost do pomoči, da bi olajšali podjetjem postopek pridobivanja pomoči, pri čemer je na novo določenih tisoč evrov še vedno dovolj nizek znesek, da ne pričakujemo zlorab. Poslanski skupini Socialnih demokratov izrekamo pohvalo ekipi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je s svojimi prizadevanji za dialog prispevala k uskladitvi novih ukrepov za omilitev vplivov energetske draginje na gospodarstvo. Zakon bomo

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina je nujen v vrsti ukrepov, ki so odgovor na skokovito rast cen električne energije in zemeljskega plina na mednarodnih trgih, odgovor na nestabilne razmere zaradi vse hujšega stopnjevanja vojne v Ukrajini in njenih globalnih posledic in odgovor na vse hujšo manifestacijo podnebnih sprememb, zaradi katerih so poleti močno upadli vodostaji rek in dodatno ogrozili proizvodnjo hidroelektrične energije. Uničenje treh od štirih cevi Severnega toka 1 in 2 pred dnevi razmere na evropskem trgu s preskrbo z zemeljskim plinom še dodatno zaostruje in peha gospodarstvo, sploh nemško, v popolno negotovost, s tem pa tudi naše, ki je izrazito odprto in izvozno usmerjeno ter zato tem bolj ranljivo in dovzetno za globalne spremembe. Nižja gospodarska rast naše največje trgovinske partnerice ali celo zdrs Nemčije v recesijo, ki se zaradi aktualne krize že nakazuje, ima hude neposredne posledice za slovensko gospodarstvo. Vlada Republike Slovenije se zaveda razsežnosti energetske krize, v kateri se je znašel svet, zlasti Evropa, in tega, kako zelo nas vse to utegne prizadeti. Prav zato je pred nami Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, katerega cilji so, da se ohrani razvojna sposobnost gospodarstva in da se ohranijo delovna mesta, da bo lahko gospodarstvo pospešeno izpeljalo zeleni in digitalni prehod, z znanjem in inovacijami povečalo dodatno dodano vrednost in preprečilo padec BDP. Zato je ključno, da država z blažilnimi ukrepi pomaga gospodarstvu, da brez odpuščanj delavcev prebrodi obdobje velikih šokov, ki se je začelo s pandemijo covida-19, nadaljuje se z vojno v Ukrajini in vse hujšo podnebno nestabilnostjo. V Sloveniji sicer iz zemeljskega plina ne proizvajamo veliko elektrike, a ker se z elektriko trguje na enotnem notranjem trgu Evropske unije, se je vpliv rasti cen elektrike zaradi dražjega zemeljskega plina prenesel tudi na slovenski trg. Zaradi energetske krize je bil 31. avgusta letos sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki je določil ukrep pomoči za gospodarstvo in kmetijstvo. Zakon temelji na pravilih in metodologiji Evropske komisije začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu zaradi vojne v Ukrajini. Zakon zasleduje načelo prilagajanja prava družbenim razmeram, saj je energetska kriza svet pahnila v povsem novo in nepredvidljivo situacijo, zaradi česar ima zakonodajalec pravzaprav dolžnost, da zakonodajo sproti prilagaja družbenim razmeram. Zakon prav tako zasleduje ključno načelo socialne države, ki daje zakonodajalcu pri zagotavljanju in uresničevanju socialne varnosti državljanom široko polje proste presoje. To načelo je neločljivo povezano z načelom vzajemnosti in solidarnosti, kar v Levici še posebej pozdravljamo. Novela zakona, ki je pred nami, bo zagotovila pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize v višini 40 milijonov evrov v letu 2022 in 40 milijonov evrov v letu 2023. V Levici novelo soglasno podpiramo, saj se zavedamo resnosti situacije. Država mora narediti vse, kar je v njeni moči, da se naše gospodarstvo v tej krizi ne zlomi, da ne pride do zaprtja podjetij

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Pozdravljeni, kolegice in kolegi, gospod minister! Že v postopku sprejemanja trenutno veljavnega zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina je vlada obljubila, da se bo na razvoj dogodkov ažurno odzivala in zakon v skladu s tem tudi ustrezno novelirala. Niti mesec dni ni minilo od sprejetja, ko smo v Državni zbor že prejeli novelo zakona. Če tako hitro noveliranje zakona običajno kaže na nedodelanost slednjega in ni deležno pretiranega odobravanja, je tokratna situacija povsem drugačna, in smo se novele, ki obseg pomoči več kot podvaja, skupaj z gospodarstvom lahko le razveselili in pozdravili. O posameznih rešitvah so obširneje spregovorili že moji predhodniki, zato bi se sam rad osredotočil predvsem na dejstvo, da smo s številnimi izmed njih prisluhnili gospodarstvenikom, zbornicam in združenjem, ki predstavljajo podjetja, pa tudi nevladnim organizacijam. Različni deležniki so nas pozivali k sprejetju dopolnitev, ki bi v čim večji meri olajšale poslovanje in omilile težave. Nekaterih od predlogov, žal, ni bilo mogoče upoštevati, druge pač smo. Razumemo, da je ob tem dejstvu prisotno tudi razočaranje, toda vseh simptomov ne moremo pozdraviti, dokler ne odpravimo vzroka bolezni, za kar pa upamo, da nam bo pristopila na pomoč tudi Evropa. Jasno je, da vse državne pomoči, ne glede na to, kako so potrebne, dobrodošle in pametne, na dolgi rok problematike ne bodo mogle rešiti tako učinkovito, kot to velja za ukrepe, ki bodo težavo resnično rešili pri vzroku in ne bodo le blažili posledic. V tej luči zato podpiramo napore vlade, ki si na evropski ravni že dlje časa prizadeva za konkretnejše ukrepanje na obeh ključnih energetskih trgih: trgih: na trgu z električno energijo in plinskem trgu. Pri tem pa seveda velja izpostaviti prizadevanja naših predstavnikov za harmonizacijo pravil za delovanje varovalk pri trgovanju na terminskih borzah in uvedbo ukrepov za zamejitev špekulacij ter njihove pozive o nujnosti uvedbe cenovne kapice na prodajo zemeljskega plina in vse napore in zavzemanja za uvedbo možnosti, da se regulacija razširi na vse odjemalce in ne zgolj na mala in srednje velika podjetja. Gospodarstvenike in njihove pozive torej slišimo, razumemo njihove argumente, zavedamo se razsežnosti kriznih razmer, v katerih smo se znašli, poistovetimo se lahko s stiskami, ki iz te krize izhajajo. V prenekaterem pogledu z njimi tudi soglašamo, vendar pa je treba imeti nenehno v mislih tudi dejstva, ki so bila že večkrat poudarjena, a jih ni odveč izpostaviti še enkrat. Prvič, Slovenija ob integriranem elektroenergetskem in plinskem trgu Evropske unije ne more delovati kot osamljen otok, rešitve je treba iskati v dialogu in soglasju z drugimi članicami. Drugič, pri predlogih za všečne ukrepe je treba biti previden in v mislih ne imeti le koristi, ki bi jih posamični ukrep eventualno lahko prinesel, temveč ga ob obilici preudarnosti umeščati v širši kontekst. S tem v prvi vrsti mislim na njegov vpliv na ravnovesje in vzdržnost javnih financ. Ažuren odziv vlade ni dovolj, biti mora tudi odgovoren. Bremena draginje se tako morajo še naprej pravično porazdeljevati, na drugi strani pa ob tem ne smemo zanemariti učinkov porabe javnofinančnih sredstev. Glede na strokovno podkovanost na področju energetike, ki odlikuje naše predstavnike vlade, verjamemo, da bo glas Slovenije na evropskem parketu še naprej slišan in upoštevan. Skupaj z gospodarstveniki si želimo, da bo tudi relevantna sprejeta uredba o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije čim bolj ustrezno dopolnjena. Če bi se vsa slovenska zavzemanja tudi udejanjila, bi to bistveno olajšalo poslovanje vsem gospodarskim subjektom in rešilo mnogotere muke, do katerih je v zadnjih mesecih žal prišlo in poglabljanje katerih se žal napoveduje za prihajajoče mesece. mesece. Pomemben prispevek k blaženju posledic energetske draginje pa bo dal tudi predlog zakona, ki je pred vami. V Poslanski skupini Svoboda ga bomo soglasno podprli. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil gospod Franc Rosec. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim, ministru, ekipi! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

Mislim, da se moramo še nekaj drugega vprašati. Vemo, da glede plina nismo samooskrbni, nimamo svojega, bi rekel, zalogovnika, kjer bi lahko kupovali plin na trgu, ki je

Hvala. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija − krščanski demokrati bo predstavil gospod Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani minister Matjaž Han, drage kolegice in kolegi! Naj na začetku povem, da sem včeraj na odboru novelo Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina podprl. To sem povedal čisto na začetku svoje razprave in v Novi Sloveniji, če spremljate, podpiramo vse zakone, ki pomenijo kakršnokoli pomoč tako gospodinjstvom, posameznikom kot tudi gospodarstvu. Tako bo šlo tudi v prihodnje, kar zadeva našega političnega delovanja. Še kako se strinjam z nekdanjim kolegom, zdaj ministrom Hanom, da moramo biti partner gospodarstvu, tako Vlada kot tudi mi, Državni zbor. Še posebej Odbor za gospodarstvo, ki ga je včeraj na naporni seji odlično vodila predsednica in večkrat morala nekako opozarjati tiste, ki so sedeli na njeni desni strani. Ja, biti partner v gospodarstvu, to je pravzaprav Nova Slovenija.

Pričakujemo, da bodo naslednje novele nekako prinesle tudi rešitve, ki bodo stimulativne za tiste gospodarske subjekte, ki so že naredili ali pa delajo ali pa bodo delali tako imenovani zeleni preboj. preboj. Kaj je zeleni preboj? Čisto preprosto, gre za učinkovito rabo energije. Mnoga podjetja so veliko investirala v to, da so v skladu s priporočili Evropske komisije zmanjšala rabo električne energije in druge in druge energije in zato morajo biti tudi stimulirana. Seveda pa opozarjamo v Novi Sloveniji na previsoko frekvenco noveliranja tega in drugih zakonov, ker bo to dejansko prispevalo k zelo slabi predvidljivosti poslovnega okolja. To mora biti naša skrb: predvidljivost poslovnega okolja. Javnofinančne posledice te novele zakona. Tukaj je vlada v svojem spremnem besedilu zavajala in zavaja. Sam sem razumel in tudi v nekaterih medijih sem prebral, da gospodarstvo dobiva dodatnih 86 milijonov. Pa ni res. Ni res. To smo včeraj potem tudi razčistili. Ampak če boste brali besedilo zakona, boste to videli. videli. Skupna kumulativna pomoč države, prvotni zakon in ta novela, ki jo sedaj sprejemamo, je 86 milijonov. Res je, da gre predlog na boljše, vendar velja opozoriti, da gospodarstvo pričakuje stabilno in predvidljivo pomoč, ne pa da se pogoji tako pogosto spreminjajo. Podjetja tako težko zaupajo vladnim zagotovilom. Prav je, da se vlada srečuje z gospodarstvom, s predstavniki gospodarstva, ampak lepo prosim, ne zgolj zaradi fototerminov in zaradi piara. Kaj se tam dogovarjate, natančno ne vem, vem pa, da so nas kar tri zbornice in dve delodajalski organizaciji opozorili, tudi sedaj pred nekaj minutami, in nas prosijo za izboljšanje rešitev, ki so v tem zakonu. Kaj se potem tam vlada pogovarja z gospodarstveniki, ko dobimo od treh zbornic − Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice, Trgovinske zbornice − Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije kar nekaj amandmajev s prošnjo poslanskim skupinam, da jih implementiramo. Mi smo to naredili, ker smo pač kvalificirani predlagatelj, vendar smo bili gladko zavrnjeni z vsemi amandmaji. Niste zavrnili Nove Slovenije, ker je ne morete. Zavrnili ste gospodarstvo. Zato danes ponavljajo željo in prošnjo. Ja, nekje imamo 86 milijonov, bom rekel tako, tam daleč v oblakih, vseh teh 86 milijonov ne bo počrpanih, ker niso dosegljivi, ker kot ste napisali v 6. členu, izjavo je treba dati, kajti vsak, ki bo zaprosil za državno pomoč, bo moral izjaviti, da upravičene cene svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina ne bo dvignil za več kot 10 %. Bodite direktorji in lastniki podjetij in dajte to izjavo. Ne boste je dali. Torej ne boste deležni državne pomoči. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju. V razpravo dajem 6. člen ter amandma Poslanske skupine Nsi. Sprašujem, če želi kdo razpravljati.

Včeraj sem na odboru pojasnil ta amandma, ki dejansko ima neko težo, dejansko ima neko vsebino, gospod minister, drugače nam ne bi danes ponovno pisale tri zbornice in še dve delodajalski organizaciji, in ne vem, zakaj bi se morali tako trmasto postaviti na okope in zavrniti ta amandma. Ne razumite, da je to naš amandma, to je amandma gospodarstva, in pravite, da moramo biti partner. No, pa dajmo, pa bodimo, dejanji, ne samo z besedami! Jaz verjamem, da zmoremo, ko gre za pomoč. Tu ne gre tudi za neke stotine milijonov, gre za v bistvu samo za zmanjšanje za zmanjšanje neke nerazumne administrativne ovire, ki jo tukaj postavljate oziroma postavlja zakon, zdaj bom rekel grdo, samo zato da ne bi mogli izkoristiti vseh teh 86 milijonov, ki so na razpolago. Gre namreč za eno preprosto črtanje alineje, ki jo predlagamo na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije, Združenja delodajalcev obrti obrti in podjetnikov ter Obrtno-podjetniške zbornice. Črtana določba predpisuje, da mora upravičenec v vlogi za dodelitev pomoči priložiti izjavo, v kateri navaja, da, citiram, »upravičenec ni vključil dviga stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov oziroma storitev«. Ali se je kdo kdaj ukvarjal s strukturo lastne cene? Najbrž se je. Mimogrede, včeraj sem na odboru spraševal predlagatelje, torej koalicijo, tudi državnega sekretarja, da naj vendarle, ne meni, slovenski javnosti, potencialnim upravičencem razloži, kako bo ta amandma, ki ste ga sprejeli, jaz sem glasoval proti, deloval. Ni bilo razlage, ni bilo razlage. Dajmo to podjetnikom danes jasno povedati nekako skozi stisnjene zobe, da se to ne bo kontroliralo. Ne, mora se kontrolirati. Vsaka določba v zakonu se mora striktno kontrolirati. Minister Luka Mesec krepi inšpekcijske službe. Navedena izjava – pozor!− ni del začasnega okvira Evropske komisije. Res je, to je tipično naše slovensko, da želimo vedno biti bolj papeški od papeža. Že tako je zakomplicirana evropska birokracija, mi znamo to še bolj zategniti in onemogočiti neko normalno delovanje. Take izjave ta okvir niti ne predvideva niti ne predpisuje, zato gre za dodatno administrativno breme ter oteževalno okoliščino za podjetja. A to želimo mi partnerji? Mi partnerji želimo oteževalne okoliščine za podjetja? Kakšni smo to partnerji? Nenazadnje gre tudi za nepravično rešitev, saj podjetja v skladu s predlogom tega zakona sama nosijo cenovno tveganje do dvokratnika dviga cene električne energije in zemeljskega plina. Nekatere države nimajo tu dvokratnika, mi smo tudi predlagali 1,2- kratnik, pa ste nas zavrnili oziroma zavrnili ste slovensko gospodarstvo. Istočasno izjava povsem nerazumno preprečuje, da bi podjetja lahko del povišanja cen navedenih energentov, ki ni krit z državno pomočjo po predlogu tega zakona, torej do dvokratnika dviga cen električne energije in zemeljskega plina, kot dobri gospodarji vključila v prodajno ceno svojih izdelkov ali storitev. Ali se je kdo kdaj, še enkrat, ukvarjal s strukturo lastne cene? Ali se je kdo kdaj ukvarjal s tem vprašanjem, kdo določa ceno? Kdo ali kaj določa ceno? Tako da, gospod minister, jaz se zdaj obračam na vas, ker vem, če boste vi rekli, ja, bo tako rekla tudi koalicija oziroma imate morda razloge, zakaj tukaj ne poslušati gospodarstva in

Najprej hvala lepa za besedo. Z vsem spoštovanjem do poslank in poslancev sem poslušal razprave tako na sredini dvorane, kot zdaj, Jože, tvoje, se opravičujem, ker te tikam. Jaz Jaz mislim, da je dobro, da je gospodarstvo v vsakem primeru, ker, hvala bogu, imamo demokracijo, da svoje ideje, poglede vsem poslanskim skupinam. To je meni jasno. Da ne bi sedaj mislili nekateri, da bom pa jaz kot minister za gospodarstvo, ki se dnevno srečujem z gospodarstveniki, pa ne zaradi piarja, ker potem bi bilo še več slik, bil slučajno užaljen. Razumem jih, ker so v zelo hudi stiski. Mene pa morate razumeti, Nova Slovenija je bila tudi v več vladah, žal, gospodarski minister je eden izmed ministrov. ministrov. Ker sem bil dolga leta v politiki, jaz ne bom govoril, kaj se na Vladi pogovarjamo in kakšne razprave imamo med ministri. Veste pa, kdo ima zmeraj zadnjo ko se pogovarjamo o proračunih, o idejah in tako naprej. Drugo, kar bi vendarle rad povedal. Strinjam se z gospodom Novakom, ko je rekel, naj to ne bo praksa, da bomo novelirali zakon za zakonom. Tudi jaz si tega ne želim.

Jože, ki me pa sprašuje: »Dobro, kaj pa smo mi toliko slabega naredili, ko smo pa pravi čas kupili elektriko, predvidevali, kaj vse smo naredili, pa ne bomo dobili nič od teh 86 milijonov?« Ampak jaz jim zmeraj odgovarjam, da situacija je pripeljala gospodarstvo v to, da eni so zakupili električno energijo za pol leta, nihče ni vedel, da bo po covidu prišla vojna. Nobeden ni vedel. Niso vedeli ne distributerji, niso vedeli ne gospodarstveniki, nobeden ni vedel. In zato je dolžna država, da na nek način pomaga. Zato se danes pogovarjamo, kaj bomo naredili z Geoplinom, zato se danes pogovarjamo, kaj bomo naredili s Talumom, zato se pogovarjamo, da bo država dala da bodo lahko naše proizvodne firme, se pravi Gen, HSE, kupovale in šle v nakup v druge države glede plina in tako naprej. To so zadeve, kjer pač moramo odreagirati. Jaz tudi nisem, Jože, za to, da delamo neke administrativne ovire. Jaz sem bil včeraj 5 ur na sestanku tudi z gospodarstvenikom. Sem rekel, kje je sedaj problem. Prvi zakon je imel zapisan isti člen, se pravi, treba je dati izjavo, da nisi na nek način cenovno dvignil cene, ne vem, prelil cene električne energije in tako naprej.

verjetno bo težko kontroliral. Ampak za božjo voljo, tisti, ki ima problem, jaz upam, da se bo prijavil 1. novembra na to aplikacijo, da bo hitro dobil denar. Tako da razumem Tako da razumem vaš amandma, je tudi življenjski, ampak jaz sem minister, eden izmed

ta meja. Tisoč evrov pa že je neka meja, ko pa tudi upam, da vsi mi vemo, ker moramo skrbeti za državo, da tisoč evrov pa že mora vedeti, ali je plačal ali ni plačal. Ja, eni želijo prikazati gospodarstvo kot nekaj ne bodi ga treba ali pa da so lumpi. Jaz mislim, da so, 99,9 % gospodarstvenikov, podjetnikov, lastnikov podjetij, pošteni ljudje, ki dajejo kruh nam ljudem, in plačujejo davke. Ampak naša država ima samo en proračun. Zdaj vam bom, gospod Jože, povedal še eno stvar. Ta moment je moj državni sekretar končal sestanek z evropskim

kaj bomo naredili, kaj delamo, koliko bo zadeva stala. Zdaj so mi pisali, da komisar za notranji trga podpira vse naše ukrepe. Mi bomo imeli v roku enega meseca vse ukrepe sprejete v Državnem zboru, zboru, da bo gospodarstvo vedelo, kaj bo naslednje leto. Saj letošnje leto bomo preživeli, naslednje leto je problem. Danes me gospodarstveniki, tako kot verjetno tebe, sprašujejo, ali naj podpisujejo pogodbe za nakup električne energije.

Prvič, niti jih ne dobite, drugič, cene so takšne, ker vsi vemo, da če ne bo Evropa regulirala cen, bo to gospodarstvo šlo, ne vem, kam. In tega si nobena država ne more na nek način privoščiti. Drugo, kar vam moram povedati, bodimo vsi skupaj spravljivi, pomirjujoči. Električne energije v Sloveniji ne more zmanjkati. Ne more se narediti, Ne more se narediti, da ne bo smučišče delalo, se ne more narediti, preprosto se to ne more narediti. Vsi dobro veste, sploh vi, ki ste energetiki, električne energije v Sloveniji ne more zmanjkati.

nobeden ni vedel po covidu, dragi moji. Dajmo tudi tem gospodarstvom, prejšnjim upravam malo zaslombe, nobeden ni predvidel, kaj se bo dogodilo od, ne vem, februarja naprej. Nobeden.

povedal in potem bom na nek način zaključil, samo da ne bo nejasnosti. Jože je rekel drži, 86 milijonov je skupna cena, se pravi 40 v prejšnjem zakonu in zdaj smo dodali 40 plus 6 teh likvidnostnih

če bo treba, prišli še enkrat, pa še dvakrat, govorim za letošnje leto, da bomo zadevo rešili. Verjamem pa tudi, da se bo zadeva umiril. Nekaj pa moram reči, da ta vlada dela dobro. Pa boste rekli, statistika pa tako, ampak

bodo videli rezultat dela te vlade. Vse, kar delamo, delamo postopoma, naredimo kakšno napako, vsaj jaz priznam, drugi ne vem, ali bodo priznali, jaz kakšno napako naredim, ampak v dobri veri, se tudi opravičim, jo spremenim. In tudi vas poslušam.

zakone čez noč in jih ljudje čez noč gledajo, ko jih vlagamo, da jih sploh lahko v tem državnem zboru sprejmemo. Tako da, hvala lepa, šefica, prenesi Zakonodajno-pravni službi in službam v Državnem zboru mojo veliko zahvalo, vsaj kar se tiče Ministrstva za gospodarstvo. Pet zakonov ste nam pregledali, da smo jih lahko spravili skozi proceduro in hvala vam, da ste jih spustili tudi na takšen način. Hvala. Najlepša hvala, minister. Želi morda še kdo razpravljati o 6. členu in amandmaju Poslanske skupine NSi? Poslanec Soniboj Knežak iz Socialnih demokratov, izvolite. Hvala predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, minister, predstavniki Vlade! Če začnem s

debate predvsem iz dveh razlogov. Prvo, kar se mi zdi, da bo izredno težko kontrolirati

vsako dvigovanje cen v teh časih, ko imamo izredne težave glede inflacije, nosi neko odgovornost. Ampak mislim, da se to skoraj ne bo dalo kontrolirati.

Ampak, spoštovane kolegice in kolegi, tudi tisti gospodarstveniki, ki jo bodo podpisali, če jo preberete, piše izrecno, da zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina. Drugi razlogi niso omenjeni. Tako je tu dosti nekega manevrskega prostora. Včeraj sem zato tudi po

izmed glavnih težav, ki jih imamo, predvsem naše prebivalstvo, je visoka inflacija. Že minister je zdaj pred mano dal kar nekaj spodbudnih podatkov in jaz to izjavo vidim bolj v tej skrbi, da s

smo ga sprejeli od predhodnika, ki ga nadgrajujemo pred dobrim mesecem in gre v tej smeri, kot se je obljubljalo, da se bodo spremljale razmere na trgu, da bo vzpostavljen dialog. Dialog z gospodarstvom je vzpostavljen. Jaz mislim, da nisem v teh mesecih slišal nobene pripombe od nobene od zbornic, da sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo in z Vlado ni dobro. Tisto, kar moramo čuvati, to moramo ohraniti, to sodelovanje in ta občutek, da imamo skupne težave, iz katerih skupno iščemo rešitve. Nenazadnje se tudi vsi ukrepi, ki jih dobimo, v veliki večini uskladijo tudi z gospodarstvom. Tisto,

Tako je bil znižan DDV na 9,5 % za dobavo električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja, lesa za kurjavo. Junija je vlada omejila tudi te cene električne energije in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in tudi za druge zaščitene skupine, kot so bolnišnice in domovi za starejše. Za proizvodnjo elektrike je bil za polovico znižan prispevek za podporo proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov in tudi trošarine. Enoletna regulacija je začela veljati 1. septembra in bo, tako kot sem rekel, trajala celo leto.

bo omogočala nemotena nabava in preskrba z energenti tudi v naslednjem obdobju. Tako da verjamem in me veseli, da večino teh ukrepov tudi

Rad bi se samo navezal na stališče, ki je bilo izrečeno s strani predstavnika NSi, da se nekako z administrativnimi ovirami skuša ta sredstva narediti nedostopna. Seveda to nedvomno ne more biti intenca vlade pri tem zakonu, ker se skuša pomagati gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in plina. Seveda se skuša ta sredstva narediti čim bolj dostopna vsem upravičenim uporabnikom.

v višje cene samih izdelkov ali storitev, skušam samo razumeti, da tu vseeno je nek smiseln namen s strani vlade. Vemo namreč, da smo v težavnih situacijah zaradi nekontrolirane inflacije, in vsakršno dodatno višanje cen, ki se dogaja na trgu, to spiralo samo podaljšuje. Tako mislim, da vsekakor je ta signal, ki se da gospodarstvu, da se cene samih produktov in storitev ne bi smele višati, in tisti, ki so to že storili, da so lahko normalno nadaljevali s produkcijo in poslovanjem, imajo težji dostop do teh sredstev, ki jih pa vlada tu namenja v pomoč. Tako smo vsekakor prisluhnili tudi gospodarstvu in zbornicam, različnim združenjem, ki so

bil namen, da ni smelo biti nobenega prelivanja teh stroškov v same cene, sedaj smo pa navedli, da se lahko do 10 % ti stroški tudi prelivajo. Seveda govorimo samo o konkretnih stroških zaradi povečanja cen električne energije in zemeljskega plina, ne pa zaradi drugih stroškov. Rad bi še to dodal, da smo imeli tudi ta pogoj, ki je bil mogoče preveč strog, kar se tiče neplačanih davčnih obveznosti v višini 50 evrov, in to smo dvignili

skušali ponovno to pomoč narediti čim bolj dostopno vsem gospodarskim subjektom. Rad bi tudi poudaril, da je pomembno, da je

podjetnike in gospodarstvo, da se modernizira, da se spodbuja večja energetska učinkovitost, da se bolj diverzificirajo viri električne energije, ki jo uporabljajo. S tega vidika pač mislim, da moramo tudi državna sredstva čim bolj strateško vlagati v gospodarstvo, da se bo to moderniziralo, postalo bolj konkurenčno in bomo na ta način uspeli doseči cilj, ki smo si ga zastavili, da se torej viša dodana vrednost našega gospodarstva in tudi zaposlenih. Mislim, da je pomembno, da so ukrepi ciljni, zato tudi pristopamo tako gradualno. Nekateri izpostavljajo, da teh 86 milijonov ni veliko, ampak je to le en majhen delček mozaika v celotni zgodbi vse pomoči, ki jo država nudi, ker ne gre samo za neposredno pomoč gospodarstvu, gre tudi za to, da so veliki stroški s tem, ko se skuša korigirati energetski trg, ker se vlagajo tudi velike vsote, in se tudi težko predvidi, kakšni bodo dejanski stroški tudi zaradi potencialnih kapic, ki jih bomo

Tako mislim, da je pravilno, da pristopamo in se odzivamo na konkretne družbene izzive v tem trenutku. Vsekakor pa želimo, da bi bila ta sredstva dostopna čim širše in da se konkretno rešujejo izzivi, ki jih gospodarstvo trenutno ima. Hvala.

našega gospodarstva. Minister, jaz se globoko strinjam, da imate verjetno najtežji resor v vladi. Glede na to da je oblika covida malo milejša v tem obdobju, je prav gotovo Ministrstvo za gospodarstvo najbolj zahteven resor

O pomoči lahko večkrat govorimo tistim, ki jim pomagamo na nekem drugem področju, ki ne dajejo v to skupno blagajno. Jaz sem zelo pozorno poslušal prej ministra za gospodarstvo v tej vladi. Seveda je tudi jasno povedal, da nima čarovne palice, da ni sam v vladi, da je širok splet ministrov, seveda nenazadnje tudi predsednik vlade, ki ima tisto palico, ki na koncu zadevo ustavi. Jaz sem bil nekaj tednov nazaj zelo presenečen, ko sem slišal predsednika vlade, ko je rekel, da bo v zimskem času lockdown in se bodo celo podjetja zapirala. Jaz poznam tega ministra že iz poslanskih klopi in

državni proračun, o katerem govorimo danes, o podjetjih, ki jim je treba prisluhniti, ki dajejo v to blagajno. Jaz bom Jaz bom povedal, da se prav gotovo v tem državnem zboru ne zavedamo, kakšna situacija je danes v Sloveniji na tem področju, še manj se zavedamo, kakšna je v Evropi in svetu. To bomo verjetno razumeli v spomladanskih časih. Zato, minister, ko govorite o okviru, bi tu pričakoval od vas, ki vodite, še enkrat ponavljam, ta najbolj zahteven resor v tej vladi,

od vaših kolegov, tudi predsednika vlade, daje tam, kjer ni najbolj potrebno. Tu imam v mislih nevladne organizacije. Jaz mislim, da ni danes čas v tej težki situaciji, da dajemo poudarek nevladnim organizacijam. Prišparajte to za kasneje, mogoče za konec mandata. Nevladne organizacije te težke situacije ne bodo rešile. Da bo pomlad bolj sončna, je odvisno samo od gospodarstva. Skratka, minister, ko govorimo o okviru, dajmo čim več za gospodarstvo in manj tam, kjer ni potrebno. Hvala. Hvala lepa. Najprej ima besedo minister, potem pa poslanka magistrica Bojana Muršič. Izvolite, minister. MATJAŽ

ki ga transferiramo iz gospodarskega ministrstva oziroma preko financ, ni naš denar, ampak je vaš denar, denar od gospodarstva, ki plačuje davke. Zdaj je pa seveda odvisno od posamezne vlade, na kakšen način transferira

mi vam pomagamo. Ne, mi samo transferiramo denar in ocenjujemo ta moment, glede na situacijo, kam je najbolj modro denar dati, da bo, prvič, gospodarstvo delalo, da bodo še naprej plačevali davke, da bo konkurenčno in tako naprej in tako naprej. Se strinjam z vami še glede

Naročila se zmanjšujejo predvsem našim izvoznikom. In to je tudi problem. Če danes govorimo, da pomagamo zaradi povečanih cen elektrike elektrike in plina, bomo mogoče morali čez nekaj časa pomagati z drugimi ukrepi, ko naša podjetja ne bodo imela tudi zaradi krize v Ukrajini dovolj naročil. Takrat pa pridejo,

težkih časov. Sem pa optimist glede na to, kaj horizontalno na vladi delamo. Ne delam si pa utvar, da tisti, ki največ delajo, dobijo tudi medaljo. Kot pravijo: Medalja pa metek nikdar pravega ne trofne. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima poslanka mag. Bojana Muršič. Izvolite. MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, podpredsednica za besedo. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Danes govorimo o prvi noveli tega predloga zakona o pomoči gospodarstvu. Kot je minister lepo povedal, delamo na tem, da čim več ukrepov sprejmemo. Seveda Ministrstvo za gospodarstvo dnevno sodeluje na bazi in se pogovarja z gospodarstvom. Tu je zelo pomembno, da se iščejo rešitve. Tako da do konca leta bodo gospodarstva nekako lahko preživela. Je pa treba razmišljati za prihodnje leto, ko bo stiska gospodarstva še toliko večja. Zato moram reči, da sem vesela, da je Ministrstvu za gospodarstvo uspelo zagotoviti dodatna sredstva v proračunu v letošnjem letu, govorimo o dodatnih 40 milijonih, da bomo lahko gospodarstvu pomagali čim prej. Gospodarstvo se je znašlo v eni nezavidljivi

Po vsej verjetnosti zgolj in samo še v zapiranje. Tega si absolutno nihče ne želi, zato upamo, da bomo s temi ukrepi tudi temu podjetju lahko pomagali, da bo ohranjal svojo proizvodnjo in tudi to kritično obdobje, ki je pred nami, preživel. Vsekakor je izjemno pomemben ta dialog, ki ga je v preteklosti po vsej verjetnosti kar precej manjkalo.

ohranili proizvodnjo v Sloveniji, ohranili delovna mesta. Imajo kar velik nabor teh ukrepov in mi dovolite, da jih vsaj nekaj navedem in verjamem, da si bodo na ministrstvu to tudi pribeležili in jih pri teh ukrepih potem v bodoče tudi poslušali. Želijo si nepovratna sredstva za tehnološke investicije. V Sloveniji ni možno dobiti 20 ali več procentov nepovratnih sredstev, zato nekateri odhajajo v tujino, kajti druge države Evropske unije imajo boljše imajo boljše gospodarske pogoje. Zato je tukaj na mestu, da o tem razmišljamo v bodoče, da jih ohranjamo v Republiki Sloveniji. Glede plačevanja elektrike je bilo toliko povedanega, da že skoraj ne vem, kaj še naj sploh povem. Mi smo del Evropske unije. Jaz pričakujem, da bo Evropska unija čim prej sprejela skupne ukrepe,

Jaz upam, da cena še ne bo zrasla. Gospodarstvo si želi ceno nekje med 180 in 200 evri. Tako da tu bo kar potreben nek konsenz, da bomo prišli do tega zneska.

tudi zakonske obveze države so vedno večje. Tu se spet gospodarstvo najde v enem začaranem krogu. Tako kot so gospodarstveniki takrat, ko smo sprejeli minimalno plačo, rekli, da bodo šla podjetja v stečaj stečaj ali da bodo začeli odpuščati, moram reči, da so rekli, da ne. V bistvu so se prilagodili in dejansko ohranjali zaposlene. Minimalna plača se seveda dviguje, kajti minimalna plača dandanes že skoraj ne dopusti

Zelo pomembno bi bilo, da bi vlada komunicirala čim bolj usklajeno. To nekako kot poslanka tudi pričakujem. Da potem nimamo danes pa tudi včeraj na odboru citiranja izjav posameznih ministrov kot tudi predsednika vlade, da ste tukaj res usklajeni. Pa tudi ta obvezna božičnica, na katero so me opozorili gospodarstveniki. Res, tu je treba biti premišljen, ali to uzakoniti ali to na nek drugačen način pripraviti, da bodo gospodarstveniki oziroma delodajalci nekako nagradili svoje delavce. Jaz verjamem, da dober delodajalec vidi dobrega delavca in ga tudi ustrezno nagradi. Če se Če se pogovarjaš s posamezniki, vsekakor sledijo temu. Je pa res, da tista podjetja, ki so pa velika, je pa to malce težje, kajti potem bi moral vsak posamezni res zelo dobro poznati, ampak vemo, da tu gre velikokrat tudi za subjektivne ocene in potem nastajajo težave. Tudi ko mi rečejo, češ, saj če tri mesece nisem bil v bolniški odsotnosti, sem dobil nek dodatek in ko mi reče, da je dobil 50 evrov bruto za ta dodatek, si rečeš: »Ojoj, kam smo prišli?!« V bistvu ta dodatek bi res moral biti višji. Je sicer za en slab nakup v trgovini, ampak glede na to, da se je delavec razdajal, je delal tudi nadure, mislim, da je treba takšnega delavca malce bolj nagraditi. nagraditi. Da imamo najnižjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji, kar je bilo ravno v tem tednu objavljeno, na najnižji stopnji smo, ampak

Če se malce dotaknem še tega amandmaja, ki ga je predlagala Nova Slovenija. Jaz tudi načeloma moram reči, da ne bi imela težav s tem, ampak na drugi strani imamo zadaj več deležnikov in je treba podati neko varovalko. Kolega Soniboj je povedal, da bo to izjemno težko kontrolirati. Jaz sem se včeraj tudi pogovarjala s predstavnikom Državnega sveta, ki mi je malce obrazložil, kaj to za njih

omenila. Vsekakor naj podajo izjavo, naj se prijavijo, da se bodo črpala ta sredstva, da se bo pomagalo gospodarstvu, kajti ta dvig upravičenih stroškov s 30 na 50 je korak v pravo smer. Moram reči, da sem kljub zelo zelo napornemu usklajevanju glede tega odpustka pri neporavnanih obveznostih 50 evrov, ki je obveza v v vsakem razpisu, vsako ministrstvo objavlja, da kdor ima 50 evrov neporavnanih obveznosti, ne more kandidirati na razpis oziroma v postopku potem izpade. To so res tako majhni zneski. Ker smo se včeraj le uskladili na tisoč evrov, moram reči, da sem vesela, kljub temu da mi to ni v ponos, če neko podjetje ne plača, ampak vemo, da se določene stvari lahko plačujejo malce kasneje. Če danes nakažeš delavcu plačo, mu lahko v osmih dneh nakažeš še pa potem pravice iz delovnega razmerja. In tu lahko prihaja do zamika. Tisti, ki se prijavlja potem na razpis, mogoče res sploh niti ne ve, da obveznost še ni poravnana in iz takega razloga potem lahko izpade iz prejetih sredstev. Tako da to so koraki naprej in tu gre res zahvala včerajšnjemu odboru in vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri tem, da smo prišli do te dikcije. Pri tem amandmaju Nove Slovenije nas pa morate razumeti, da je pač treba neko varovalko kljub temu postaviti. Jaz tega amandmaja Nove Slovenije, za katerega je sicer kolega Horvat rekel, da to ni amandma Nove Slovenije, da je to amandma gospodarstva, žal ne bom podprla. Sem jih pa slišala in verjamem, če bo ministrstvo ugotovilo, da bo ravno na tej točki težava, da se bodo poskušali znotraj vlade tudi uskladiti. In če bo potrebno, bomo čez 14 dni ponovno sedeli skupaj in o takih stvareh in o takih malenkostih tudi govorili. Žal je situacija takšna, kot je bila, nekako je treba gledati konsenze in vsak stopi korak nazaj. Na tem mestu bi se še enkrat kolegici Sukičevi opravičila za včerajšnje dogajanje. Moram reči, da sem tudi jaz bila prizadeta, danes sem si prebrala in, ja, kolegica Sukičeva je imela prav, šlo je za, bom rekla, grob poseg v njeno integriteto, sem se ji opravičila po odboru in še enkrat moje opravičilo, v bodoče bom poskušala vzpostavljati še bolj red v dvorani, kajti če bo red v dvorani, če ne bo klepetanja, se bo vsaka zadeva slišala.

ni mi v ponos tudi ravnanje drugih poslancev, ne samo s strani enih ali drugih. Verjamem, da smo zgradili eno dobro zgodbo na gospodarstvu, kajti vsi smo na enem čolnu, vsi vemo, da brez gospodarstva ni vseh ostalih, bom rekla, sistemov in verjamem, da bomo v bodoče delovali vsi skupaj kot eno v prid našega gospodarstva. Še enkrat pa hvala tudi ministru, ki je včeraj naredil ta napor, da se je usklajeval glede želja poslancev, da smo uskladili te amandmaje. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Besedo ima poslanec Tomaž Lah. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Ne bom zdaj dodatno vsebinsko opisoval predlogov, ki so v tej noveli, ki jo danes sprejemamo, ker so bila že kar pojasnjena, bi pa morda povedal sledeče. Tega, da se ne bi zavedali ,v kakšnem stanju energetske krize smo, seveda ni res. Zelo dobro vemo, v kakšnem stanju energetske krize smo in na podlagi tega in dragih cen energentov so bili vsi do sedaj danes že tudi večkrat našteti ukrepi, ki so bili v državi sprejeti ali s strani vlade, vladnih uredb ali s strani potem na koncu v zakonih, zakonih, uspešni. Če ste pogledali podatke o inflaciji v mesecu septembru, je na letni ravni 10-odstotna, kar pomeni, da je nižja, kot je bila, ko je naša vlada sploh stopila v delovanje, če tako rečem, septembra je bila 0,9-odstotna deflacija predvsem po zaslugi ukrepov na področju energetske draginje oziroma visokih cen energentov. Danes mogoče tudi pogrešam malo bolj izpostavljen podatek o tem zakonu, ki ga danes obravnavamo. Se pravi, govorimo samo o pomoči gospodarstvu v letu 2022. To ne zajema obdobja po letu 2022. Ocene za naslednje leto nam je pa že nakazal tudi predsednik vlade na začetku prejšnje redne seje. seje. Dejansko se za obdobje od februarja do decembra 2022 z današnjo novelo povečuje obseg sredstev s 40 na 86 milijonov evrov. To je bistvo cele zgodbe. Ne bi se pa mogel strinjati tudi z navedbo enega od prejšnjih govorcev o nevladnih organizacijah, ker s tem zakonom, ki ga danes obravnavamo, to nima nobene zveze. Hvala.

Hvala za besedo, podpredsednica. Jaz se strinjam s kolegico gospo Bojano in s kolegom Tomažem o vseh teh ukrepih in da je to prvi obliž za gospodarstvo in da vsi si skupaj želimo pomagati gospodarstvu, da je ta novela zakona, ki se danes sprejema, v bistvu podvojen znesek s 40 na 80 milijonov plus 6 milijonov za povečanje premoženja Slovenskega podjetniškega sklada. Ne morem pa mimo tega, kar je rekel kolega Horvata, češ, da so mu pisali zbornice, združenja. Vsem nam so pisali. In tudi mi, vem, da ste včeraj na odboru tudi povedali, da ste posvojili njihove amandmaje. Jaz bi rada videla, da bi upoštevali tudi vaše predloge, ampak če upoštevamo vaše predloge, potem zmanjšamo število podjetij. V tem predlogu, ki smo ga mi pripravili in ko smo tudi vložili amandmaje z upoštevanjem predlogov zbornic in združenj,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

s prvopodpisanim Jožefom Horvatom. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja, poslancu Jerneju Vrtovcu, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi! Danes bomo govorili o davkih in spet se bomo zapletali že pri samem osnovnem pojmovanju, kaj davki so, kaj davki niso in na kakšen način jih razumemo. Ampak za uvod, še preden podam samo stališče v imenu predlagatelja, je prav, da to razumevanje, kaj davki so in kaj niso, malce razblinimo na eni sladki lekciji o davkih, na sladki lekciji, primer čokolade. Kako otroka naučiti, kaj so davki in kaj niso davki? En primer. Mama malemu Marku obljubi čokolado, obljubi čokolado, če bo priden, če bo posesal dnevno sobo, pospravil v kuhinjo, pometel dvorišče. Mali Marko je kaj hitro priden, češ, okej, dobra motivacija, in urno to vse opravi. Potem pride mama in mu prinese nagrado, mu prinese čokolado. Ampak mama pred njim čokolado razdeli na pol in reče: »Samo ta polovica je zate, ta pa je Kaj smo se naučili? Ali bo mali Marko naslednjič še vedno motiviran, bo tako urno vse naredil, kar mu mama reče?

Ja, vse to drži. Ampak mali Marko še vedno ne razume, da je on tako močno priden, mama pa mu jemlje čokolado, ker je on tako priden. In to je sladka lekcija o davkih, gospe in gospodje. Dajmo motivirati ljudi, da jim bo več ostalo, da bodo pridni, delovni, uspešni in nenazadnje dobri davkoplačevalci. Najproduktivnejše moramo spodbujati k temu, da jim ostane čim večja pogača. Naj malemu Marku ostane čim večji kos čokolade, ne pa samo ta polovica. A je mama ravnala prav? Ne. Ne. Probajte to doma, gospa državna sekretarka, pa recite svojemu otroku:« Bil si priden, dobro si končal šolsko leto, za nagrado dobiš to pa to.« Ampak mu prinesete tja samo polovico.

S tem zakonom, ki ga danes obravnavamo, želimo davčno razbremeniti zlasti slovenske družine, ki jim je ta trenutek res težko, najtežje. Pripravljajo se na res težko zimo, ki je pred nami, in družinam ni lahko. Mi s tem zakonom povečujemo za 15 % posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane. Vsakemu iz sleherne slovenske družine bo na ta način ostalo več v lastnih denarnicah za lažje preživetje meseca. Ne razumemo nasprotne politike, ampak sledimo temu, kar recimo počne Nemčija, ki vlaga 10 milijard evrov evrov še pred zimo v davčno razbremenitev države. Ne razumemo tega, da mi delamo ravno nasprotno. Sprašujem vse naslednje razpravljavce, povejte mi eno evropsko državo, ki v fazi priprave

je to visoka plača? Ne, ni. Ta posameznik bi dobil po predlogih, ki so, 123 evrov na leto manj. Ta predlog zakona, ki ga predlaga Nova Slovenija, je, da v bistvu povečamo

vsem nam, ne glede na politično pripadnost, razdelili, da bomo vsi malo bolj motivirani in da nam bo dan malo slajši. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki na Ministrstvu za finance mag. Saši Jazbec. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Spoštovani poslanci in poslanke! Kot mama se ne strinjam, da mora otrok dobiti čokolado, da posesa stanovanje, pa tudi drugače se mi ta vaša primerjava ta vaša primerjava ne zdi čisto posrečena. Ta druga polovica čokolade seveda ne gre mami, ampak vemo vsi, za katere namene gre. Pred nami je predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini, s katero skupina poslancev predlaga zvišanje zneskov posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane za 15 %, kar predstavlja vsoto napovedi inflacije Umarja za leti 2022 in 2023. Zaradi dviga cen vseh življenjskih potrebščin, energentov ter napovedi inflacije v prihodnosti je vlada že sprejela ukrepe, ki so in bodo kar najhitreje zagotovili, da draginja ne bi preveč močno zarezala v razpoložljiv dohodek predvsem najranljivejših skupin prebivalstva in tako ogrozila njihove socialne varnosti. Zaradi naraščajočih cen energentov ter prihajajoče ogrevalne sezone, ko se pričakujejo višji izdatki prebivalstva za ogrevanje, je bil tako na predlog vlade že sprejet Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, po katerem so do energetskega dodatka upravičeni invalidi ter prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Ta znaša vsaj 200 evrov, pri čemer se za družine z več otroki izplačuje višji dodatek. Zaradi dviga cen življenjskih potrebščin je bil sprejet tudi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka, po katerem bodo do draginjskega dodatka, ki se izplača trikrat, upravičeni vsi prejemniki otroškega dodatka. Ta je odvisen od dohodkovnega razreda, v katerega je uvrščen upravičenec do otroškega dodatka, upravičenci z nižjim povprečnim dohodkom na osebo pa so upravičeni do višjega otroškega dodatka in posledično višjega draginjskega dodatka. Gre za ciljno usmerjen ukrep, ki bo poleg že sprejetih ukrepov ublažil vpliv splošne draginje na družine z otroki kot najbolj ranljivih članov naše družbe. Izpostaviti je treba, da se tako od energetskega dodatka kot od draginjskega dodatka za otroke ne plačuje dohodnina ter da se bodo dodatki začeli izplačevati naslednji mesec. Tako se bo zagotovilo, da se razpoložljivi dohodek teh skupin prebivalstva zaradi višjih cen energentov ter splošne draginje v čim višji meri ohrani ter prepreči, da bi se njihova socialna varnost dodatno ogrozila. Za izvajanje teh ukrepov bo po oceni iz proračuna namenjenih približno 100 milijonov evrov. Predlagatelji kot cilj predloga zakona navajajo blaženje posledic inflacije ter splošno okrepitev položaja družin v Sloveniji z dvigom njihovega razpoložljivega dohodka preko znižanja davčnih obremenitev, tako da bi se višine olajšav za vzdrževane družinske člane povečale za 15 % glede na višine teh olajšav, ki veljajo za letošnje leto. Poleg prej navedenih ukrepov je vlada za blaženje posledic dviga splošne ravni cen in zagotavljanja socialne varnosti, še posebej najranljivejših skupin prebivalcev z nizkimi dohodki ter družin z otroki, že predlagala tudi sveženj ukrepov na davčnem področju. Ti bodo zagotovili, da se socialna varnost teh dodatno ne znižuje. Med temi lahko izpostavimo znižanje stopnje davka na dodano vrednost ter znižanje trošarin za določene energente, kar skupaj z že omenjenim energetskim dodatkom ter dodatkom za otroke vpliva na višji neto razpoložljivi dohodek družin. Glede predlagane rešitve povišanja zneskov olajšav za vzdrževane družinske člane, s katerimi naj bi po predlogu zakona povečali razpoložljivi dohodek slovenskih družin, je treba poudariti, da ta ne vpliva na družine, ki naj bi jim v tej zahtevni situaciji namenili večjo pozornost. Sprememba v višini olajšave za vzdrževane družinske člane bi imela največji vpliv oziroma bi razbremenila predvsem družine v višjih dohodkovnih oziroma davčnih razredih, na primer zavezancem, ki prejemajo minimalno plačo in uveljavljajo olajšavo za dva otroka, njeno dodatno zviševanje ne bi vplivalo na višji razpoložljivi dohodek. S predlogom, ki ga je vložila skupina poslank in poslancev, torej ne usmerjamo davčne razbremenitve predvsem na zavezance z najnižjimi dohodki za reševanje stisk. Na podlagi navedenega vlada predloga zakona ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin.

Mogoče uvodoma. Predlagatelj je nekoliko nespretno, čeprav zelo verjetno zanalašč, pozabil povedati, da mama, in to tudi Marku pove, to drugo polovico čokolade razdeli bolni Metki, ki je v bolnici, Petru, ki se je začel šolati v osnovni šoli, ter ostarelima Mariji in Ivanu. Kar se tiče vpliva nekih okoliščin, v katerih sedaj živimo in zaradi katerih se krepi inflacija, ki ima tudi resne posledice na življenje ljudi, je treba poudariti, da obstajajo ukrepi in da je ta vlada že resno zagrizla v te probleme, ki jih te okoliščine z izredno draginjo in ostalimi zadevami povzročajo. Ti ukrepi so ciljani, kot je že povedala državna sekretarka, v tem prvem koraku v skupine ljudi, skupine prebivalstva, ki so v tem trenutku najbolj ogrožene. Začeli smo z energetskim dodatkom za prejemnike denarnih socialnih pomoči, varstvenega dodatka in tako naprej. Prav tako je bila s strani vlade že namenjena posebna skrb prejemnikom otroškega dodatka, ki jim bo v naslednjih treh mesecih izplačan dvakratno. Danes na tej seji odločamo o tem, da se zamrznejo cene malic v osnovnih šolah, prav tako odločamo že o drugem interventnem ukrepu za pomoč gospodarstvu. V tem času je vlada tudi znižala DDV, trošarine na energente in nekatere ostale dobrine. Vlada torej dela na tem, da lajša posledice ne samo vojne, ampak na splošno zaostrene gospodarske situacije, pa dela na nek pameten in usmerjen način. Seveda so v pripravi tudi dodatni ukrepi, ukrepi, ki bodo zajeli tudi širši del prebivalstva, ki si pomoči zasluži, to so tudi delovnoaktivni ljudje z nižjimi prihodki. Kdo bi bili upravičenci po predlogu, ki ga je predlagala Poslanska skupina NSi? Ljudje, ki so v resnici v višjih dohodkovnih razredih in ki bi v tem času teh zaostrenih razmer najmanj potrebovali pomoči. Zaradi splošne olajšave in vsega ostalega je jasno, da tisti, ki jih trenutno vlada cilja s svojimi ukrepi, v bistvu sploh ne bi imeli nobene koristi od tega predloga. Kot Kot običajno temelji izhodišče, na katerem gradi ta zakon, na v bistvu nekih napačnih ali pa lahko rečemo nepravičnih izhodiščih tistih, kjer je mantra ali pa dogma nižanja davka za najbolj premožne ali pa premožnejše nekaj, kar mora iti onkraj vseh družbenih realnosti. Mene ta predlog zakona spominja na tiste energetske vavčerje ali energetske dodatke, ki jih je predvidela prejšnja vlada, po katerem bi štirje ministri takratne vlade bili upravičeni do tega dodatka. Jaz mislim, da v tem trenutku prebivalke in prebivalci Slovenije potrebujejo nek solidaren način razdeljevanja javnega bogastva oziroma tistega, kar kot družba proizvedemo, ne pa nižanja davkov kar tako povprek. Po oceni Ministrstva za finance bi bil finančni izpad v tem zakonu bistveno večji, kot je ocenil predlagatelj. Ključno pa je, da naredimo vsi skupaj v tem času vse, kar je v naši moči, da, še enkrat, pomagamo tistim, ki jih bo ta kriza najbolj prizadela, ne pa da ciljamo na zelo široke skupine ljudi, ki na tak ali drugačen način lahko to krizo že prebrodijo. Iz teh razlogov mislim, da je namen tega zakona zelo jasen. V prvem koraku je bilo to štopanje sprejetja tistega mini paketa davčnih popravkov, ki jih je predvidela koalicijska pogodba, ki jih je tudi Ministrstvo za finance izpeljalo, po katerem bi določene zgrešene davčne politike, ki jih je sprejela prejšnja vlada, odpravili. Govorimo o nižanju davkov predvsem na kapital in na oddajanje nepremičnega premoženja v najem in podobne stvari, tisto, kar je počela prejšnja vlada s tistimi zelo pompoznimi obljubami, kako bo vsem bolje. bolje. Jasno je, da gre za nek zavlačevalni manever, ki se je danes še dodatno potrdil z vložitvijo zahteve za posvetovalni referendum ravno na zakon, ki ga je vložila vlada. Cilj je zgolj eden, in sicer da ne bi uspeli narediti tistega, kar smo se dogovorili v koalicijski pogodbi, tistega programa, ki mu je 24. aprila na volitvah velika večina državljank in državljanov namenila zaupanje in tudi podporo. podporo. S tega vidika bomo ta zakon danes v prvem branju v Levici zavrnili, ne ocenjujemo, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Upamo, da bodo v nadaljevanju ti roki stekli na tak način, da bomo lahko odpravili tiste škodljive rešitve, ki jih je pretekla vlada na davčnem področju sprejela. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanec Bojan Čebela. Izvolite. Hvala za besedo. Sam sem velik konzumator čokolade, ki meji že na obsedenost, zato se bom v nadaljnjem izvajanju ogradil od tega, ker bi bil pristranski. Bo pa besedilo, ki se ga bo dotaknila ta tema, mogoče toliko bolj zgovorno. Spoštovani! Zakon, ki ga danes obravnavamo, ima po besedah predlagatelja namen ustvariti družbo, ki je prijazna družinam, v katerih so otroci dobrodošli. Del te usmeritve naj bi bil cilj, da v naši državi, citiram, »odločitev za otroka ne bi smela dodatno finančno obremeniti družinskega proračuna«. Državni zbor je sicer pred kratkim sprejel koalicijski zakon o začasnih ukrepih za omejitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka, ki določa, da se bo draginjski dodatek izplačal trikrat, in sicer v mesecu novembru mesecu novembru in decembru 2022 ter v mesecu januarju 2023. V koaliciji smo zakon vložili ravno z namenom razbremenitve proračunov družin v teh težkih časih draginje. Na koncu je za glasovalo 65 poslancev, tudi predlagatelji. Pohvalno. Če lahko sklepamo, da je s tem najmanj za tri mesece poskrbljeno za družinske proračune, se nam ob razmisleku, kam gredo dohodninski predlogi, ki so jih vlagali predlagatelji, odpira širše vprašanje odnosa javnih financ. Vemo, kaj bomo slišali z druge strani, država si pa lahko privošči 25 milijonov za otroke. Pa začnimo malo seštevati vaše ukrepe na področju dohodnine, ki ste jih predlagatelji današnjega predloga zakona začrtali v času od začetka leta, oziroma dajmo se pogovoriti o luknji v javnih financah. V dohodninski noveli, ki ste jo sprejeli pred volitvami, piše takole, citiram iz vašega predloga zakona: »Ob upoštevanju podatkov odmer dohodnin in predvideni rasti plač iz spomladanske napovedi Umarja, bo zvišanje splošne olajšave na 4 tisoč 500 evrov v letu 2022 pomenilo 184 milijonov evrov manj javnofinančnih prihodkov. Dvig olajšave na 5 tisoč 500 evrov bo v letu 2023 prinesel dodatnih 291 milijonov evrov manj javnih finančnih prihodkov iz naslova dohodnine. V letu 2024 bo zvišanje olajšave na 6 tisoč 500 evrov pomenilo še dodatnih 178 milijonov manj javnofinančnih prihodkov in v letu 2025 ob zvišanju splošne olajšave na 7 tisoč 500 evrov še dodatnih 173 milijonov evrov.« Konec citata. Se zavedate, da pomeni vsako leto skoraj 200 milijonov dodatne luknje v javnih financah? Kako in s čim si predstavljate, da bomo financirali vse izdatke v soočanju z draginjo in potencialno še s covid epidemijo, če se zaostri tudi na tem področju? Saj ne mislite, da bodo gospodarska rast in prihodki iz dohodnine večno tako visoki, kot so letos? Poglejte si, prosim, napovedi Umarja. Se bomo nonstop zadolževali? Naj spomnimo, da se obresti na desetletne obveznice čez 3 % večajo. Več kot leto dni smo poslušali, da imamo previsok strukturni primanjkljaj in da se viša strošek zadolževanja, a niti nizke niti visoke obrestne mere zadolževanja nimajo zveze z vašo ali našo vlado. Tako pač je. Ima pa zveze, če sprejemaš zakone, ki nimajo kritja na prihodkovni strani proračuna, kar pa ste počeli vi. Zato pa bo malo težko poslušati, da bi lahko primaknili še 25 milijonov, če ste ravno vi vneto in všečno kopali luknjo na prihodkovni strani. V Poslanski skupini Svoboda bomo iz vseh navedenih razlogov glasovali proti predlogu zakona. Hvala. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil gospod Jožef Lenart. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej gostom iz ministrstva. Obravnavamo torej Predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini, ki ga je v zakonodajno proceduro vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožefom Horvatom, s katerim želi predlagatelj večjim slovenskim družinam zagotoviti višje prihodke. V Slovenski demokratski stranki se zavzemamo za zmerne davke in vitko državno upravo. Danes smo priča visoki inflaciji, energetski krizi in krizi draginje. V tej zapleteni situaciji, ko se med državljani in slovenskimi družinami že poraja strah, kako bodo preživeli jesen in zimo, smo edina država Evropske unije, ki predlaga višje davke in močno znižuje plače zaposlenim. Predlagatelji so mnenja, da moramo v omenjeni krizni situaciji ter ob vsej draginji še posebej paziti, da žrtve zaostrenih okoliščin ter novih socialnih stisk ne bi postali otroci in družine. Cilj predlagane spremembe je povečati razpoložljivi dohodek družin z znižanjem davčnih obremenitev ter povišanje zakonsko določenih zneskov posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane. Predlagani novi zneski se v primerjavi z zneski, kot veljajo za davčno leto 2022, povečujejo za 14,9 %. S Predlogom zakona o spremembah Zakona o dohodnini se spreminja 114. člen obstoječega Zakona o dohodnini. Predlagatelj utemeljuje predlog povišanja posebnih davčnih olajšav za 14,9 % z oceno napovedane inflacije po Umarju, in sicer bi naj bila ta za leto 2022 8,9 %, leta 2023 pa 6 %, skupaj torej 14,9 %. Predlog člena, ki se spreminja, pravi, da rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna zmanjšanje letne davčne osnove, ki znaša za prvega vzdrževanega otroka 2 tisoč 884 letno, trenutno velja, da je 2 tisoč 510 evrov, za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se prizna zmanjšanje letne davčne osnove 10 tisoč 450 letno, spreminja pa se s trenutnih 9 tisoč za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana pa se prizna 2 tisoč 884 evrov letno, za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava potem še znatno poveča. Vlada novele zakona ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo ter v svojem mnenju izpostavlja, da je za blaženje posledic draginje in za zagotavljanje socialne varnosti najranljivejših skupin prebivalcev že predlagala sveženj ukrepov, ki bi naj bi naj v kratkem prijeli in učinkovali. Sami pa menimo, da vlada ni naredila dovolj ter da v tem trenutku še ni zaznati vidnih učinkov, da družine in otroci ne bi že čutili pomanjkanja in da ne bi med družinami prišlo do novih socialnih stisk. Če torej dobro poskrbimo za naše številčne družine, s tem tudi pomagamo gospodarstvu. Zakaj? Ker povečujemo potrošnjo ali pa držimo potrošnjo in vrtimo denarni tok. Če so naše družine v dobri finančni kondiciji, te tudi ustvarjajo, gradijo, njihovi otroci se izobražujejo in so ter bodo trden steber države in vseh njenih institucij. Zaradi tega jih v času draginje ne smemo stiskati v davčni primež, ampak je primerneje za naše družine in njihove otroke, da zanje poskrbimo v obliki davčnih razbremenitev. V Slovenski demokratski stranki Predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini podpiramo. Hvala lepa. Hvala. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija − krščanski demokrati bo predstavil gospod Jožef Horvat. Izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa za besedo. Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovana gospa državna sekretarka, drage kolegice in kolegi! Novi Sloveniji smo dobro premislili, ocenili trenutno situacijo, brutalno draginjo, ocenili, kakšna je naša prihodnost, ni ravno optimistična in zato smo spisali novelo Zakona o dohodnini in jo vložili v parlamentarno proceduro 23. septembra. Povsem normalno je, da bomo ta zakon podprli oziroma danes glasovali za predlog sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Kolegice in kolegi, cene gredo v nebo. Nekaj podatkov na letni ravni za september. Hrana in brezalkoholne pijače so se podražile za 14,4 %, tekoča tekoča goriva za 44,1 %, dizelsko gorivo 34,8 %, bencin za 20 %, trda goriva za skoraj 92 mleko je dražje za 20 %, moka je dražja za 25,5 %, goveje meso za 18,5 %, kruh v Sloveniji še nikoli ni bil tako drag, podražil se je za skoraj 19 %, inflacija je približno 8,9 %. Naša ocena je, da je pomoč ljudem in gospodarstvu s strani vlade prepočasna in nezadostna. S predlogom Zakona o dohodnini v Novi Sloveniji stopamo na stran družin. Z davčnimi razbremenitvami želimo povišati razpoložljivi dohodek slovenskih družin. Družina je po mnenju velike večine državljank in državljanov najvišja vrednota in te družine, ki so osnovna celica naše družbe, morajo v tej draginji tudi materialno preživeti. Z zakonom povečujemo zneske posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane, povečujejo se za 14,9 %, kolikor znaša skupna inflacija po projekcijah Umarja za leti 2022 in 2023. Aktualna vlada je sicer otroške dodatke za naslednje tri mesece dvignila za 20 do 130 evrov, ampak samo za družine, ki so upravičene do otroških dodatkov. Kruh in hrana se je podražila za vse družine. Ali se motim? Tudi za tiste, ki malenkostno presegajo cenzus. Okrog 300 tisoč družin je upravičenih do otroškega dodatka, skoraj enako pa je število družin, ki do otroškega dodatka niso upravičene in bodo v teh težkih časih ostale brez kakršnekoli pomoči države. Cene hrane in vseh storitev gredo v nebo, dražijo se vrtci, dražijo se šolske potrebščine, ob tem da imamo menda šolo zastonj, vsaj osnovno. Vladna pomoč za družine absolutno ni zadostna. S predlogom zakona o dohodnini, ki ga je vložila Nova Slovenija, bodo do višje olajšave za vzdrževane družinske člane upravičene vse, prav vse družine. Kaj pa to dejansko v izračunu pomeni? Pomeni, če ima par s povprečno plačo enega otroka, mu bo v žepu ostalo na letni ravni 97 evrov. Če ima par dva otroka in povprečno plačo, mu bo na letni ravni ostalo v žepu 147 evrov. Če ima par tri otroke, bo ostalo tej družini 233 evrov na letni ravni. Preveč? Je to preveč? Za Novo Slovenijo je seveda družina temelj, kot rečeno, najvišja vrednota družbe in v času draginje in gospodarske krize moramo najprej in izdatno zaščititi naše družine. Gospe in gospodje! Zakaj je Nova Slovenija danes vložila zahtevo za posvetovalni referendum na našo novelo Zakona o dohodnini, ki smo ga vložili 23. septembra? Ta vlada v času najvišje draginje, inflacije in gospodarske krize dviguje davke in znižuje plače. Izgleda, da smo edina država na svetu, ki ima vlado, ki v tej draginji z davčnimi primeži duši dohodninske zavezance in tudi gospodarske subjekte. Vlada jemlje denar iz žepov ljudi in z visokimi davki uničuje gospodarstvo. Referendum bo priložnost za to, da o tem opravimo široko razpravo in naj ljudje povedo, če se s tako politiko strinjajo. Ali si želijo naši državljanke in državljani davčnih razbremenitev, da vsakemu v žepu ostane več, ali si želijo višjih davkov in več birokracije? Po mnenju Nove Slovenije je gospodarska in davčna politika te vlade povsem zgrešena. Avstrija, na primer, je napovedala paket davčnih olajšav v višini 20 milijard evrov. Res je, do leta 2026. Predvidljivo. Nemčija v višini 10 milijard evrov. Takoj. »Naša vlada niža plače in viša davke.« Tako beremo iz vladnega davčnega Za celotno Evropo prihaja zahtevno obdobje, zaradi aktualne politike te vlade pa bo zima v Sloveniji težja in bolj mrzla, okrevanje pa bistveno počasnejše kot v drugih državah Evropske unije. Povprečna plača, ki znaša dobrih tisoč 300 evrov, bo naslednje leto nižja za 130 evrov po predlogih davčnega paketa, ki je prišel z vlade. Če bi obveljala naša dohodninska zakonodaja, bi bila povprečna plača v letu 2025 za tisoč evrov višja, če upoštevamo inflacijo. Sprašujem vas, ali je to preveč. Ta vlada bo to našo rešitev torej odpravila, plače se bodo nižale. Referendum − zelo zelo pomembno − bo tudi priložnost, da se opravi razprava o tem, kakšna bo družinska politika v naši državi. Skrbi nas zapis v koalicijski pogodbi, ki pravi, citiram: »Proučili bomo možnost nadomestitve sistema olajšav za vzdrževane družinske člane s pravičnejšim sistemom davčnega kredita.« Konec navedka. Torej lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti scenarij, da se bodo dohodninske olajšave za vzdrževane družinske člane ukinile.

V Novi Sloveniji smo zaradi takšne formulacije v koalicijski pogodbi zaskrbljeni, saj smo se v preteklih mesecih lahko prepričali, da politika aktualne vlade družinam ni naklonjena. Vsaka sprememba, ki jo predlaga vlada, pa ljudem iz žepov še dodatno jemlje. Nova Slovenija bo izkoristila vse demokratične možnosti, da ubrani obstoječo dohodninsko ureditev, ki vsem prinaša višje plače in višji standard. Ta vlada vodi v razredni boj proti srednjemu sloju. Gre za napad na vse, ki v Sloveniji delajo in ustvarjajo. Dokaz: vlada znižuje plače, zvišuje najemnine in dodatno davčno obremenjuje normirane samostojne podjetnike. Nova Slovenija bo kot glas gospodarstva ter kot glas delovnih in ustvarjalnih ljudi naredila vse, da to prepreči, prepreči namreč dodatna davčna bremena in birokracijo, ki prizadene prav vsakega. Hvala lepa. Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Soniboj Knežak. SONIBOJ KNEŽAK Hvala, predsedujoči. Spoštovane predstavnice Vlade, kolegice in kolegi! Ob zaključku javne obravnave in socialnega dialoga o javno napovedanem vladnem svežnju sprememb in dopolnitev davčnih predpisov so v Poslanski skupini Nove Slovenije vložili predlog novele Zakona o dohodnini. Glede na okoliščine in čas leta, glede na javnost vsebine zakonov je jasno, da so predlog vložili predvsem zato, da bi otežili obravnavo celotnega vladnega svežnja, ki poleg dohodninskih sprememb vsebuje še spremembe v štirih drugih povezanih predpisih. Preden preidem na vsebino, je vendar treba upoštevati tudi časovno komponento in vse, kar nam to pove o namenih predlagateljev. Vsebinsko gre za temo, ki jo slovenska desnica zagovarja konsistentno, višje olajšave za nižje davke. Kot so dokazali v obdobju na oblasti, so to pripravljeni izvajati, pa četudi je očitno v škodo javnih financ in kljub vsem dokazom, da nižji davki ne spodbujajo rodnosti, ki si jo na tem političnem polu tako zelo želijo. Tokrat predlagajo zvišanje davčne olajšave za vzdrževane družinske člane. 15-odstotno uskladitev upravičujejo z vsoto napovedane inflacije za letošnje in prihodnje leto. Gre torej znova za neciljan in splošen ukrep. Narava davčne olajšave pa znova pomeni, da bi mnogo bolj koristil osebam z višjimi dohodki, medtem ko pri mnogih revnih družinah ukrep sploh ne bi imel učinka. Inflacija res slabi kupno moč prebivalstva, pri čemer najbolj jemlje revnim, res pa je tudi, da je njena višina vedno tesno povezana s pričakovanji. Za prihodnje leto je res napovedana, ni pa se še uresničila. Vnaprejšnje usklajevanje olajšav z visoko inflacijo, ki se bo morda zgodila prihodnje leto, v tem trenutku pomeni le potuho vsem akterjem, da tudi sami uskladijo svoje cene za potrošnike ter s tem dodatno prispevajo k inflaciji in izničijo učinek davčnih sprememb na potrošniške cene. Inflacije s tem ne bi obvladali. Nastala bi zgolj škoda v javnih financah, od katere pa vsi upravičeno pričakujejo pomoč tudi v prihodnje. V Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da s parcialnimi rešitvami in obljubami nižjih davkov, ki jih večina niti ne more izkoristiti, ni mogoče ne sanirati javnih financ, ne učinkovito pomagati ljudem. Iz tega razloga ne bomo podprli sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Boljša priložnost za smiselno nadgradnjo slovenskih davčnih predpisov pa bo sveženj vladnih predlogov, ki se je usklajeval v socialnem dialogu in ga je vlada pretekli teden že vložila v parlamentarni postopek. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Če želita, predlagatelj oziroma predstavnica Vlade besedo, jo lahko dobita kadarkoli. Predlagatelj se je že prijavil. Gospod Jernej Vrtovec, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi! Danes lahko spregovorimo o širši problematiki obdavčitve naših plač. Torej ne govorimo o davku na kapital, ne govorimo o davku na nepremičnine, ki se tudi obeta, če smo prav razumeli ministra za naslednje leto, ne govorimo o drugih zadevah, ampak samo o davku na plače, splošnih družinskih prejemkih, obdavčitev le-tega, o splošnih olajšavah in tako dalje. To je tudi dobra uvertura v samo razpravo, ker zagotovo enkrat bo na dnevnem redu ta zakon, vladni zakon, paket davčne zakonodaje. Moram se pa odzvati na enega od poslanskih kolegov, ki je v svojem stališču dejal nekako takole: »Poglejte, kakšno luknjo ste skopali z davčno reformo!« Jaz vas lepo prosim, eno stvar, tako vladne predstavnike kot vse ostale, dajmo govoriti o številkah. Z novelo Zakona o dohodnini, gospa državna sekretarka, je koliko več denarja ostalo v državnem proračunu do sedaj? 50 milijonov evrov. To so podatki z Ministrstva za finance. Meni je kar malce nelagodno in nerodno, ko tisti, ki pripravljate podatke, govorite »luknjo ste izkopali«, vidimo pa številke, ko preberemo vladna gradiva, da je v bistvu plus, se pravi, na račun nižjih davkov.

za to družino 97 evrov, če ima dva otroka 147 evrov, če ima tri otroke 233 evrov višji letni neto.

pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin. V tem primeru po predlogu novele zakona Nove Slovenije govorimo o družinah, vzdrževanih družinskih članih in trdimo, da so ta ta trenutek to ljudje, ki jim ne gre najbolje v fazi priprave na problematično zimo, ogrevanje, inflacijo in recesijo, ki se obeta. Komu pa bomo dali, če ne bomo dali ljudem?

Bi se pa dotaknil na sploh novele zakonodaje, ki prihaja s strani vlade. Najprej dohodnina. Res ne razumem, kako v Sloveniji pojmujemo mi, kdo je bogat človek in kdo ni bogat človek.

na podlagi obstoječe zakonodaje prikrajšan po predlogu, ki prihaja v to parlamentarno proceduro, na letni ravni neto za 123 evrov. In tudi suma v državnem proračunu na račun tega je izjemna, ampak koga se tukaj prikrajša − tiste najproduktivnejše, srednji sloj. Zaradi tega sam trdim, da se z davčno zakonodajo, ki prihaja v ta parlament, žal bije boj proti srednjemu sloju, ne proti bogatim, ne proti tistim, ki zaslužijo 10, 15 tisoč evrov, ampak proti tistemu, ki zasluži tisoč 300 evrov. ne reči, da to ni res, ker to je v vladnih gradivih, samo bo treba prebrati, si vzeti čas za prebrati tudi vladna gradiva. Druga stvar, ki močno, ki močno boli ta najproduktivnejši del Slovenije,

bo za tiste, ki zaslužijo nad 35 tisoč evrov, upoštevalo 40 % stroškov. O kakšni dodatni obdavčitvi govorimo? Krat dva,

žepu. Grem jaz zdaj zbirati račune od kavic po Ljubljani, pa še malo si bom oddal svoje stanovanje, tretjino si lahko oddam pa zračunal stroške.« Na koncu so uradni podatki, da normiranci več denarja vplačajo v državni proračun po po pavšalni obdavčitvi, kot če greš umetno zniževat stroške pa šmuglat in tako naprej. Namesto da bi mi prostor normirancev in pavšalne obdavčitve širili tudi na druga področja, delamo ravno nasprotno. Dodatno Dodatno bomo te ljudi stiskali, jih prisilili tudi v sivo ekonomijo, na primer, v umetno zviševanje svojih lastnih stroškov.

Zakaj silimo ljudi v to, da niso več tako produktivni, kot so sicer lahko. In govorimo tukaj o velikem številu ljudi. Da ne bo pomote, vsak mandat, vsaj trikrat v mandatu se je govorilo, in to državna sekretarka ve, se je govorilo na Ministrstvu za finance na uradniški ravni, da je to treba urediti. Jaz trdim, da glede normirancev in espejev ni zraslo na zelniku koalicije in koalicijske pogodbe, na zelnikih

da gre za enostavno, lažjo obliko pobiranja davkov, prijaznejšo, z manj birokracije, ki jo bi morali širiti tudi na druga področja, ne pa, da tukaj zanko zategujemo. Še ena stvar, ki jo velja odpreti v okviru te razprave, so najemnine. Imamo v tej državi problem s ceno najemnih stanovanj ali ne? Imamo. Ali so najemnine

kaj naj naredim?« In posledica bo, da bo najemnina za tega študenta dražja. Drži ali ne? Kdo bi bil tako velikodušen, da tega ne bo naredil in ne bo izkoristil te priložnosti, ki se mu ponuja? Mi dejansko hkrati govorimo in se strinjamo, v koalicijski pogodbi je, da primanjkuje stanovanj za mlade, da moramo graditi stanovanja za mlade, študentska stanovanja. Seveda, absolutno, dajmo se truditi na različne načine. Samo z višjo obdavčitvijo najemnih stanovanj, to ne bo šlo. Ker bodo ti ljudje, ki rabijo najemna stanovanja, plačevali res več, bolj jih bomo udarili po denarnicah. Še enkrat povem, s tem predlogom zakona, ki ga predlagamo v Novi Sloveniji, ne gre za zavlačevanje, za nič drugega kot za eno drugo stvar, priložnost, tokrat z naše strani, koaliciji, da dober zakon podpre. Samo to. Priložnost, da se dobra zakonodaja podpre. Vemo, kdo je bil mojster teh zavlačevanj v preteklosti, ampak ni danes prostor za to politično debato. Ampak če kdo želi, da danes slovenskemu davkoplačevalcu ostane konec meseca več v denarnici za to zimo, ki ne bo lahka, potem bo ta zakon podprl. In to je tudi namen predlagateljev tega zakona, da ljudem ostane več, tistemu srednjemu, najproduktivnejšemu sloju. To niso bogati ljudje, to niso bogataši, ampak to je najproduktivnejši razred. Srednji sloj je tista hrbtenica, tudi espeji, ki drži pokonci našo državo. Jih je tudi največ in najproduktivnejši so. Najlepša hvala. Hvala. Kot prvi je k razpravi prijavljen gospod Aleksander Reberšek. Izvolite. ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala lepa za besedo. V Novi Sloveniji smo vložili zakon o dohodnini, s katerim bomo pomagali slovenski družini, slovenskim ljudem, slovenskim otrokom. Pa me ob tem ob tem zelo zaskrbi, ker v našem državnem zboru ta trenutek, pa že kar lep čas, ne sedi predsednica Državnega zbora. Ona večkrat rada pove, tega poslanca ni, pa tega poslanca, ni pa tega poslanca ni, v ponedeljek sem se udeležila srečanja z nevladnimi organizacijami, ki sodelujejo z otroki s posebnimi potrebami, pa je izpostavila, koga tisti trenutek slučajno ni bilo tam, pa smo bili tam, nje pa danes že cel dan ni. Niti ne vem, če je upravičena. Pa bi bilo prav, da bi zdaj tule bila in bi tole tudi poslušala. S tem zakonom želimo pomagati slovenski družini, očetom, materam, otrokom. In bi bilo prav, da bi to slišala, pa je žal ni, ni prisotna na današnji seji. Vodja Poslanske skupine Levica je prej govoril o čokoladi. Rekel je, da mama drugi del čokolade razdeli tudi bolnim otrokom. Ja, verjamem, da je to res, da razdeli tudi bolnim otrokom in tako naprej. Ampak pozabil je povedati, tega Levica ne govori, velik del čokolade v tej državi namenjamo tudi za razne NVO, za razne pisce študij in še bi lahko našteval. Tega ni povedal. Po mojem vedenju je Slovenija edina država v Evropi, ki v času energetske in prehranske krize viša davke. Kako to delajo recimo v tujini? V Avstriji so sprejeli paket davčnih razbremenitev za državljane v višini 20 milijard, v Nemčiji podobno, v višini 10 milijard. Kaj pa pri nas? Vlada v času najhujše krize, draginje, inflacije, viša davke in niža plače. plače. #plešemo. Jaz mislim, da bo v tej državi vse manj ljudi, ki bodo še plesali. Usmeritev naše vlade pa je bila popolnoma drugačna. Dajmo družinam pustiti več tistega, kar mama in oče ustvarita, posebej v teh časih, ko se vse draži, ko je vse dražje. Oče in mama gresta v trgovino, kupita mleko, kruh, krompir in tako naprej, plačata račune. Vse je dražje, ni konca. Kakšen pa je vaš odziv na vse to? Ljudem znižujete plače. To je vaš odgovor na draginjo, inflacijo, energetsko krizo in tako naprej. Kdo pri zdravi pameti v tej državi misli, da je to dobro in da je to prav, kar počnete pod taktirko Roberta Goloba? Mi na drugi strani pa smo pripravili nek ukrep. Tukaj ne gre, bom rekel, zdaj za nagajanje, za zavlačevanje, kar vse lahko slišimo. Mi v Novi Sloveniji samo opravljamo svoje delo, ki bi ga morali opravljati vi, pa ga ne opravljate. Celo več, nekateri vaši poslanci, koalicijski poslanci ala Miha Kordiš, ki se še vedno obnaša, kot da je v opoziciji. Človek, delaj in ne govori! To je tvoje delo. Mi je žal, da tudi danes ni prisoten, pa je za razliko od predsednice Državnega zbora vsaj opravičen. Vemo, da je družina temeljna celica družbe. Le če bo družina delovala, bodo delovali tudi vsi ostali družbeni sistemi, vključno z gospodarstvom in tudi socialo. Zato moramo več pozornosti najprej nameniti družinam, pustiti jim več tega, kar zaslužijo. Kdo od vas tega ne razume? Ko me ljudje vprašajo, kakšna je pravzaprav razlika med nami. Ja, čisto preprosta, v Novi Sloveniji si želimo, da ljudem, ki ustvarjajo in delajo, več ostane v denarnici. Vi si želite, da jim denarja v denarnici ostane manj pa ga boste vi razporejali v njihovem imenu. Le zakaj? Po našem predlogu bi družine ohranile več zasluženega denarja. Če ima par enega otroka, bi dobil 97 evrov na leto, če ima dva otroka 147 evrov več na leto in če ima tri otroke 233 evrov več na leto. Vse je problem, ko je treba dati za naše državljane, za naše otroke, vedno je problem. Ni pa problem, ste si izmislili, čeprav ni tega še ni, tri dodatna ministrstva, 50 tisoč evrov za tisti nakupovalni seznam in še in še bi lahko našteval. Levica pravi, da si želi, da bodo škodljive odločitve prejšnje vlade čim prej odpravljene. To pravi Levica. Da bi ljudje dobili višje plače, je za Levico škodljivo. Nerazumljivo. Da bi družine dobile višje olajšave za vzdrževane člane, to je za Levico škodljivo. Res vas enostavno ne razumem več. Hvala.